Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Miljenko Pavlaković državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je Nacrt prijedloga zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta. Jasno je da s obzirom na globalnu gospodarsku i financijsku krizu s kojom je obuhvaćeno i gospodarstvo Republike Hrvatske koja se manifestirala u padu gospodarske aktivnosti, koja je jasno vrlo evidentna već od druge polovice 2008. godine. Stoga smo bili razmišljanja ja da je potrebno radi ograničavanja navedenih negativnih posljedica urediti posebnim zakonom ovim Zakonom za ostvarivanje potpora za očuvanje radnih mjesta i to kod onih poslodavaca koji su upravo zbog utjecaja ove globalne gospodarske i financijske krize njihova gospodarska aktivnost se smanjila. Kako ne bi došlo do većeg otpuštanja radne snage ovim zakonom bi se išlo na očuvanje radnih mjesta do ponovnog pokretanja gospodarske odnosno poslovne aktivnosti i rast na razinu u kojoj je bila jasno prije ove globalne krize. Ovim prijedlogom poslodavcima bi se isplatila potpora ukoliko umjesto otkaza i otkazivanja Ugovora o radu da se skrati puno radno vrijeme radnog tjedna i to sa sadašnjih 40 do 32 sata tjedno. Time bi se očuvala puna zaposlenost. Svi poslodavci bi koji su tijekom 2007. godine i u prvoj polovici 2008. godine poslovali sa dobiti a tijekom drugog dijela 2008. i tijekom 2009. godine ostvarili gubitak imali bi pravo izraditi program skraćenog radnog vremena i na temelju suglasnosti koje bi se dobile od radničkog vijeća, sindikalnog povjerenika ili u slučaju kada toga nema od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imala bi pravo na ovu potporu. Potpore bi se isplaćivale na taj način da visina razlike bi se isplaćivao iznos doprinosa i na plaće radnika nastale zbog skraćenog radnog vremena do najviše 20% ukupnog doprinosa te razlika neto plaće radnika nastale zbog isto skraćivanja tog radnog vremena u visini 10% te razlike odnosno za radnike koji uzdržavaju dijete ili su samci 13%. Jasno, tu bi minimalna plaća temeljem Zakona o minimalnoj plaći ostala kao fiksna kategorija i kod onih koji imaju minimalne plaće išlo bi se samo na isplaćivanje doprinosa najviše do 20%. Na taj način bi se izašlo u susret hrvatskim gospodarstvenicima da pokušamo im smanjiti upravo onaj trošak koji bi nastao kod njih a na taj način bi sačuvali radna mjesta našim radnicima a upravo bi se dogodio još jedan efekat a to je da onaj efekat kada bi radnici došli na registar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje puno je veći trošak same države u tom smislu a na ovakav način u drugom smislu bi se punio i dalje proračun kroz uplate doprinosa iz i na plaću. Upravo tu istovremeno kako utječemo na punjenje proračuna smatrali smo da sačuvanje tih radnih mjesta radnici bi imali veća primanja nego ona kojima se omogućuje kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prema našim ja ću se usuditi reći najnepovoljnijim procjenama koje su izrađene da u proračunu temeljem preraspodjele sredstava u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i u glavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ovu potporu osigurano je 200 milijuna kuna. Moram istaknuti da su to one procjene do koje smo mi došli prema sadašnjim kretanjima koje su najnepovoljnije. Nije za očekivati da bi došlo do te faze ali sredstva su osigurana. Na taj način još jednom želim istaknuti sa osnovnim ciljem očuvanja radnih mjesta zaposlenih u Republici Hrvatskoj, osiguravanje sredstava poslodavcima koji će ostaviti ljude zaposlene a nećete ih poslati na Hrvatski zavod za zapošljavanje i na taj način dočekati onaj trenutak sa punom zaposlenošću kada ponovno se pokrene gospodarska aktivnost. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa sigurno da ova globalna gospodarska i financijska kriza bitno je utjecala na gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj i za posljedicu imamo značajan pad zaposlenosti odnosno povećanje nezaposlenosti. Stopa registrirane nezaposlenosti trenutno u Hrvatskoj iznosi 14% za mjesec lipanj. Takav negativan trend na tržištu rada potrebno je što prije zaustaviti i tako spriječiti nove negativne posljedice otpuštanja radnika, posebno u onim gospodarskim granama koje najviše osjećaju posljedice recesijske krize a to su prije svega prehrambena, drvna, tekstilna, metalna i još neke druge industrije i normalno ne smijemo tu zaboraviti i građevinarstvo. Kako bi se poslodavcima pomoglo da smanje troškove rada i očuvaju većinu radnih mjesta do dolaska boljih dana odnosno pokretanja novih gospodarskih aktivnosti ovaj zakon je dobro došao. pa i opozicija ja vjerujem da ga neće previše kritizirati. Inicijativu za donošenje Zakona o potpori za očuvanje radnih odnosno da se skrati radni tjedan u onim gospodarskim granama koje osjećaju pojačane posljedice svjetske ekonomske krize, predložilo je ekonomsko vijeće pri Vladi Republike Hrvatske još krajem prošle godine. Svi socijalni partneri bili su jedinstveni u potpori takvoj inicijativi kojom će se spasiti radna mjesta, znači zaustaviti otpuštanje radnika. Predloženi zakon uređuje isplatu potpora poslodavcima s ciljem da umjesto otkaza ugovora o radu skrate puno radno vrijeme tjedna, znači koje je sada 40 sati na 32 32 sata tjedno, tj. da skrate to radno vrijeme za negdje 20% bi se smanjio taj tjedni fond sati. Iskustva za uvođenje skraćenog radnog tjedna postoje u Europskoj uniji koja je i preporučila svojim članicama skraćenje radnog tjedna kako bi u kriznim uvjetima sačuvala više radnih mjesta, jer vjerujem da vam je poznata procjena EUROSTAT-a da bi u Uniji bez posla u ovoj i sljedećoj godini moglo ostati negdje oko 8,5 milijuna radnika. Tako da eto i onima koji nas najviše kritiziraju mislim da i ovaj podatak bi trebao govoriti da je ipak kriza ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama Europske unije koje su sigurno ekonomski daleko, daleko jače od Hrvatske. Nama susjedna Slovenija taj radni tjedan je skratila sa 40 na 36 sati, a u Njemačkoj su neke tvrtke donijele odluke da radni tjedan svega tri dana u tjednu. Potporu koju će poslodavci ostvariti putem ovog zakona sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je 20% iznosa doprinosa znači između stare i nove plaće i 10% razlike između stare i nove plaće u neto iznosu, odnosno 13% za radnike koji uzdržavaju dijete. Poslodavci, da bi ostvarili ovu hvalevrijednu potporu, moraju normalno podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, to negdje najkasnije do 31. lipnja iduće godine, znači 2010. godine, pri čemu moraju dokazati svoje poslovne teškoće, ali ovaj zakon isključuje one poslodavce koji su kronični gubitaši ili su u blokadi ili se koriste institutom prekovremenog rada. Znači, pravo imaju samo oni koji u 2007. godini nisu poslovali sa gubitkom, već s dobiti, a tijekom jednog polugodišta ili cijele 2008. godine ili početkom 2009. godine ostvarili taj gubitak. Poslodavci će isto tako morati izraditi program očuvanja radnih mjesta, tj. program skraćivanja radnog vremena i na njega dobiti suglasnost radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika ukoliko nemaju radničko vijeće u poduzeću, odnosno ako nemaju ni radničko vijeće ni sindikat u poduzeću morat će dobit suglasnost od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tvrtke u kojima se primjeni ovaj zakon dostaviti će popis zaposlenika Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će na temelju tog popisa uplaćivati potporu kao i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iako se ovim prijedlogom zakona u hrvatsko zakonodavstvo uvodi novi oblik državnih potpora koji će se financirati iz državnog proračuna, za ovo neće biti potrebno dodatno osigurati sredstva s obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje ima već osigurana ta sredstva za isplatu državnih potpora po osnovi ovog prijedloga zakona. Ova mjera je mjera za premošćivanje ove krizne situacije, ona je dobrodošla i ja vjerujem da nema nitko zdravog razuma protiv da radnici ostaju u sferi rada i u sferi radnih odnosa, nego da budu otpušteni i faktični teret Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, sami sebi, centrima za socijalnu skrb i ne znam sve kome. Ove potpore se isplaćuju dok je zakon na snazi, znači to je jedan u nizu ovih zakona sa određenim rokom trajanja, tako da i ovaj zakon ima rok trajanja do 31. prosinca iduće godine. I upravo iz svih ovih pozitivnih namjera koje je zakon ovdje propisao, klub Hrvatske demokratske zajednice je podržao ovaj predloženi zakon. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Eto zbog ukupne situacije u kojoj se nalazimo, a bilo je o tome u prethodna dva dana jako puno riječi, u gospodarstvu Republike Hrvatske došlo je do usporavanja gospodarske aktivnosti, što je rezultiralo između ostalog i povećanjem nezaposlenosti. U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilježi se u prvih šest mjeseci 5% veća nezaposlenost u odnosu na isto razdoblje prošle godine ili imamo 12431 osobu kao novo prijavljenu. Od njih 50% dolazi izravno iz prekinutog radnog odnosa. Zbog znatnog pada BDP-a, industrijske proizvodnje, zbog rasta bruto inozemnog duga i smanjenja opće potrošnje, doći će do povećanja otkazivanja ugovora o radu. Ovim zakonom uvodi se novi oblik državnih potpora koje će sačuvati zaposlenost na postojećoj razini. Sredstva će se iznaći u proračunu preraspodjelom na stavci koja osigurava materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba i u stavci koja ima sredstva za sufinanciranje novog zapošljavanja. Budući je pretpostavka da bi do kraja 2009. godine bez posla moglo ostati 50 tisuća radnika, ovim Zakonom o potpori trebalo bi se obuhvatiti oko ukupno 250 tisuća radnika kojima će se radno vrijeme smanjiti za 20%, a za to je potrebno osigurati 200 milijuna kuna. Ovim prijedlogom zakona poslodavca se obvezuje na uplatu doprinosa, a skraćeno radno vrijeme od 32 sata računalo bi se kao puno radno vrijeme. Neću ponavljati sve one detalje o kojima je govorio kolega Kunst koji su se napisali u ovom zakonu, ali ću na kraju reći da će zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke podržati ovaj prijedlog zakona, ali samo kao kratkoročno rješenje za gospodarstvo koje se našlo u beskrajno velikim poteškoćama. Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin,

Hrvatska će ostati bez 50, netko kaže možda i 80 tisuća radnih mjesta. I doista, u ovome trenutku svi se slažemo, nema većeg prioriteta od spašavanja radnih mjesta. To je zasigurno ili to bi trebao biti prioritet nad prioritetima. Mi u ovome času u Republici Hrvatskoj imamo negdje oko milijun 580 tisuća radnika, s druge strane imamo milijun 180 tisuća umirovljenika. To je taj famozni omjer 1:1,37, 38. U Istri je taj omjer radnik-umirovljenik 2:1. Međutim, ako toj brojci od 1 milijuna 180 tisuća umirovljenika pridodamo i 300 tisuća nas koji smo u javnoj službi, lokalnoj samoupravi, državnim uredima itd., onda dolazimo do omjera 1 radnik naspram jednog umirovljenika, tj. pod navodnicima nadgradnji. Ako je tome tako, a tome je tako, onda to govori da smo svi zajedno zreli za jednu ozbiljnu rekonstrukciju državnog i lokalnog aparata. Dozvolite mi da citiram ovdje u uvodnoj ocjeni ovoga zakona, gdje se doslovce kaže da zbog njenog utjecaja, misli se na krizu, dobro, na gospodarstvo i tržište rada Republike Hrvatske došlo je do značajnog povećanja broja novoprijavljenih osoba u evidenciji nezaposlenih. U prvih 6 mjeseci ove godine broj nezaposlenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bio je 5% veći nego u istom razdoblju prethodne godine, odnosno novoprijavljenih je 12 tisuća 431 osoba, više nego u istom razdoblju prethodne godine. Opći trend kretanja na tržištu rada je rast stope nezaposlenosti, pad stope zaposlenosti, obzirom da gotovo 50% novoprijavljenih u evidenciji nezaposlenih ulazi izravno ili iz prekinutog radnog odnosa, to želim podvući, te u svibnju ove godine stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 14,4% cijeneći pri tome i ukupna makroekonomska kretanja koja za prvo tromjesečje ove godine ukazuju na znatan pad bruto domaćeg proizvoda 6,7%, pad industrijske proizvodnje 7,1%, rast bruto inozemnog duga, smanjenje opće potrošnje neophodno je u cilju sprječavanja povećanja broja nezaposlenih, odnosno daljnjeg ugovora o radu radnika i sprječavanje nastanka dodatnih troškova otpuštanja radnika primijeniti načela fleksibilnosti kako bi se poslovnim subjektima omogućila prilagodba poslovanja u novonastalim okolnostima itd., Situacija već iz ovog se vidi da je krajnje ozbiljna, morat ćemo osim rekonstrukcije državnog i lokalnog aparata vjerojatno srezati potpore, provesti novu mirovinsku, vjerojatno novu poresku reformu, obustaviti neke investicije s niskim stopama povrata, navodno da se to jučer o tome govorilo gdje bi se ostavile investicije u cestogradnji u iznosu od 8 milijardi kuna, vjerojatno ćemo morati uskoro izvanproračunske fondove podvesti pod proračun itd., itd. Zašto je tome tako? logično, cijene su recimo 2005. do 2009. rasle po stopi od 16%, a proračun nam je rastao po stopi od 33%, daleko brže od bruto društvenog proizvoda i razumljivo da se je onda na temelju toga država država pod navodnicima potrošila. Interesantan je, jedan tekst sam dobio, pročitat ću samo mišljenje Hrvatske udruge poslodavaca gdje oni doslovce kažu da su zadovoljni Vladinim prijedlogom zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta temeljem kojih će država pomagati tvrtkama koje zbog ekonomske krize imaju problema u poslovanju te odluče skratiti radni tjedan. Gospodin Kovačević, da iz te udruge HUP-a kaže da su to odlične mjere, ali biti će problema u njihovoj provedbi jer se kaže boji da veliki broj radnika sada neće pristati na skraćivanje radnog tjedna. Kao što smo čuli od državnog tajnika, za provedbu ovoga zakona osiguravati će se ove godine negdje oko 200 milijuna kuna. Veliki broj tvrtki u Hrvatskoj kao dio svog antirecesijskog ili ne znam kako bih ga nazvao programa, još u siječnju ove godine smanjilo je gospodo plaće svojim djelatnicima i tu je, usuđujem se reći, ta razlika bila čak i znatno veća od onoga što je Vlada srezivala svojim zaposlenicima. Tu su rezanja bila negdje oko 20%, a sada će radničke plaće dodatno osiromašiti ovaj famozni porez solidarnosti od 2, odnosno 4% koje ubire država. Skraćivanjem radnog tjedna isto tako ne može se provesti bez pristanka radnika, a oni će sada teško to prihvatiti jer su im primanja itekako snižena. Skraćivanjem radnog tjedna znači naravno i proporcionalno smanjenje plaća. Prema Vladinom prijedlogu potpore za skraćeni radni tjedan biti će dvojake. Jedne su razlike doprinos između pune plaće i one smanjene nakon skraćivanja radnog tjedna koje će država uplaćivati u vlastiti proračun, a druge su izravne naknade za razliku plaća, no tu će država pokrivati maksimalno 10 do 13%, samo ako radnik uzdržava dijete. Računica je jednostavna. Ako bi poslodavci zbog skraćenja radnog tjedna plaće srezali recimo 20% zbog tog neradnog petka, radnička primanja u najboljem slučaju smanjila bi se još 10%, a vjerojatno to će biti i više. Ovo treće kresanje plaća u svega 8 mjeseci radnici, to je posve logično, pokušat će izbjeći. Da se razumijemo, ja bih se čak u ovom trenutku usudio reći da su često ovi mali trgovci, mali ugostitelji, mali poslodavci, čak i u goroj poziciji od radnika koji rade kod njih. Zašto? Ako su obrtnici odgovaraju cijelom svojom imovinom, rade kao sivonje, a situacija im je krajnja, krajnja neizvjesna. Ako oni dođu u problem, a doći će mnogi, sa njima naprosto i minuli rad generacija i generacija. Svi su prezaduženi, nitko više nije u stanju doći do nekog poslovnog kredita, postavlja se pitanje dokle će uspijevati održati postojeći broj radnika. Prema procjenama HUP-a, Hrvatska udruga poslodavaca, znači pomoć je potrebna za očuvanje 130 tisuća radnih mjesta u hrvatskoj industriji. Kada se ništa ne bi poduzelo do konca godine bez posla u hrvatskoj industriji ostalo bi najmanje 50 hiljada ljudi. Koliko je tvrtki potencijalnih korisnika državne pomoći za skraćeni radni tjedan u HUP-u nisu mogli procijeniti jer će u najvećem broju slučajeva potpore tražiti dijelovi firmi itd. Znači ne cijela firma, nego recimo dijelovi firmi. jedan detalj. Kovačević kaže da neće biti problema sa zadovoljavanjem kriterija koje tvrtke moraju ispuniti da bi se kvalificirali za dobivanje potpora. Zakon propisuje jasno da poslodavac mora dokazati da nije poslovao s gubitkom u 2007., da da njegov gubitak nije nastao prije kraja srpnja prošle godine, nego u drugom polugodištu 2009. ili u prvom polugodištu 2008. ili u prvom polugodištu 2009. Potpore jasno, ono što svi znamo, vidimo ne mogu dobiti poslodavci koji imaju nekih nepodmirenih obveza po osnovi doprinosa i poreza prema državnim tijelima. Ono čega se sigurno na taj način svi mi trebamo uplašiti uplašiti to je dodatni pad javne potrošnje, znači dodatno punjenje proračuna, bojimo se ili trebamo se bojati socijalnog udara iako, još jedanput ću ponoviti, ovo je naprosto dobra mjera. Bolje je spasiti jedno radno mjesto s minusom plaće 10, 15%, nego teret prebaciti 100% na radnika ili na državu kroz financiranje burze koja se opet, rada, koja se opet financira iz proračuna, tj. preostalih plaća radnika. Međutim, ovaj zakon sumnjam da može spasiti u ovom trenutku i tekstilnu industriju, malu trgovinu, brodogradnju više ne može spasiti, osim uljanika sve je išlo kaput, pa i građevinarstvo dolazi u ozbiljne probleme. Ako se odustane od ove cestogradnje zauzvrat bi trebalo odmah početi graditi neke bolnice i tome slično. Prije dvije godine mi smo u Istri otprilike ovako govorili, da prvi ulazimo u krizu zbog izvoznog karaktera naše ekonomije, plus turizma, ali ćemo isto tako prvi iz ove krize izaći i taj oporavak je sada na djelu. Ali smo si isto tako postavili pitanje što će biti s onima koji rade isključivo na hrvatskom tržištu. E tu vidimo sada da naprosto slijedi ovaj ovaj kaos, ukoliko jasno ti koji rade s hrvatskim tržištem nisu monopolisti. Mislim da znate na koga se to odnosi. Tko je za ovo kriv? Pustimo sada Vladu ili bivše članove Vlade, neka se oni odmaraju, njima odmor, 4 i pol milijona ljudi jasno ima brigu šta će biti sa njihovim plaćama, kreditima, penzijama itd., ali mislim da smo u velikoj mjeri za ovakvo stanje u ovoj zemlji krivi kako ljudi koji su na vlasti, tako mi u opoziciji, pa i mediji, zeleni, ne znam koji sve ne. Zašto? Zato jer smo se naprosto borili, takmičili tko će više investicija iz Hrvatske otjerati, a ne u Hrvatsku dovesti. Od 2000. do 2009. mi smo otjerali stranih investitora koji su ovdje bili spremni uložiti oko 5 milijardi eura. Sa tih 5 milijardi eura moglo se otvoriti i oko 50 tisuća radnih mjesta koliko će ih ove godine Hrvatska na žalost izgubiti. Te investicije od 5 milijardi eura, nije bitno da li je riječ o turizmu, industriji i tome slično, poljoprivredi, sigurno bi digle bruto društveni proizvod za 10%, sigurno bi povećale izvoz za 10%, a ponavljam mi smo se naprosto trudili tko će više tih investicija otjerati. Ove godine vidimo, dobro zastupnici su već ostali preko možda već 3 plaće, ostali u javnom sektoru ostaju bez jedne i pol plaće, 2010. taj trend će se na žalost i nastaviti. E sad što smo napravili, napravili smo. U ovom trenutku i da hoćemo ne možemo doći do nikakvog relevantnog kapitala zato jer nitko u u svijetu u ništa pod navodnicima ne ulazi. Što smo napravili takvim jednim ponašanjem, borbom protiv svega, napravili smo zlo naciji. Na kraju šta će se dogoditi? Stranci će nas za 3, 4 godine još jeftinije kupiti, mi ćemo se još jeftinije prodati, a danas vidimo i sami i da želite nitko nije zainteresiran za bilo koju investiciju u Republici Hrvatskoj. I što to govori? To govori da mi doslovce moramo krenuti iz početka, raditi, ne suprotstavljati se svakoj investiciji, ne samo tražiti što će za nas u onoj kenedijevoj država učiniti, nego upitati s što mi možemo učiniti za svoju državu. Jasno politika novih poreza, pitanje koliko će o tome pomoći, treba ući šta ja znam u Europsku uniju, treba isto tako bez obzira na pad tog raspoloženja među građanima do Europske unije reći da Europska unija zove probleme u Hrvatskoj Hrvatskoj nije kriva. Treba dogovoriti se sa susjedima, treba sve, sve treba jasno, ali treba isto tako isplaćivati plaće, penzije, a to je u ovoj zemlji sve teže Zašto? Između ostalog i zbog te politike ništa nećemo ili treba biti protiv svega. Evo to sam htio reći, a za kraj IDS će glasati za ovaj zakon jasno, zakon je naprosto iznuđen. Koliko je logičan o tom naknadno, ali u ovom trenutku nešto što ipak može ostacima ostataka hrvatske ekonomije koliko koliko toliko pripomoći. Jer ako izgubimo 50-tak tisuća radnih mjesta do kraja godine u industriji, bilo domaćoj, bilo izvoznoj onda će i prihodi u državnom proračunu nastaviti padati u vremenu koje je pod nama, a to bi onda bilo doista katastrofa i za proračune, bilo državi, bilo lokalne samouprave i 4 i pol milijona stanovnika Republike Hrvatske. Mislim još jedanput zakon je logičan i nemamo naprosto kuda nego isto ga prihvatiti. Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Ma evo teško mi je gledati kolegu Kajina, pa da ga malo razvedrim. Jedan ispravak. Dakle u ovom trenutku veli kolega Kajin da nitko ništa ne investira u Hrvatsku, što nije točno. Evo upravo smo dovršili razgovor o izgradnji s jednom firmom 5 proizvodnih hala, s drugom jedna proizvodna hala, zatim stambeno naselje malo od 5 ovako većih zgrada. Dakle ide ovih dana se događa. Na svu sreću. Prema tome, kolega osmijeh molim. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa ja bih ispravio ove sve katastrofičarske slutnje zastupnika Kajina kako će u Hrvatskoj sve biti katastrofalno pa je on pobrojao. Ja Ja jednostavno ne znam, on se svega boji, jako je plašljiv čovjek. I ne znam od kuda mu hrabrosti da se za takvu koja će biti katastrofalna kandidira za predsjednika države. To je nevjerojatno kako tu ima. ... /Govornici govore u isti glas, **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo zastupnik Kajin kaže da smo utjerali 5 milijardi stranih investicija. To zaista nije točno. I da ste pratili izvješća državnog proračuna od 2004. godine, onda bi primijetili da je bio stalni trend stranih ulaganja. I upravo Vlada od 2004. godine evo i do danas potiče strana ulaganja. Činjenica je a to piše u izvješćima Hrvatske narodne banke za sve te godine da su se iznosi stalno povećavali, da su zaista, Hrvatske narodne banke. A činjenica je također da kada je nastupila kriza 2009. godine, da su ona nešto pala. Ali samo iz toga razloga što su zemlje također u krizi. Dakle zemlje u Europi i u svijetu u krizi i naravno onda taj novac ulažu u svoju zemlju. Prema tome, ne možete reći da je Vlada Republike Hrvatske otjerala 5 milijardi stranih investicija. Mislim da je to zaista neozbiljno i da treba ovdje u Saboru pratiti malo proračuna i izvršenje proračuna, a ne se samo baviti nekim politikantstvom. Od koga? Ovaj zakon je rezultat razgovora i dogovora Vlade sa socijalnim partnerima i razumijevanja za situaciju u kojoj su se našli oni proizvođači koji se bave izvozom. To je rezultat dogovora i razumijevanja Vlade i socijalnih partnera. Ali uzaludno je kolegu Kajina ispravljati, jer što ga više ispravljaš to on više netočnih navoda. ... /Upadica

Loš zakon. Govoriti ovo što smo do sada čuli o potrebi da se takav jedan zakon donese da se ozakoni jedna inicijativa koja nije od jučer, koji poznaju druge europske zemlje, gotovo da je i suvišno. Prije nekoliko dana jedne novine izdaju reprint svojih starih novina uz neke važne događaje i u ruke mi je dospio broj sa nadnevkom 12. 9. 2001. I u tim novinama su me upozorili na jedan zanimljiv naslov. Izišlo je kaže u novinama Vidovićev plan, "protiv siromaštva sa skraćenim radnim vremenom". Može li se nezaposlenost smanjiti s skraćenim radnim vremenom? Vjerojatno da. To više što je takva mogućnost preporučena itd. Dakle gospodo, prije 8 godina inicirao sam donošenje ovakvog zakona u vrijeme kada smo imali veliku nezaposlenost i naravno protiv same ideje nemam ništa i smatram da je ona i dobro došla i da ni u kom slučaju nije niti preuranjena. Prije bih rekao da je zakašnjela, bez obzira što većina europskih zemalja sa takvim inicijativama i zakonima idu ipak na određene rokove i to u vremenima recesija ili kriza. Zašto je to dobra ideja? Pa naprosto zato što je neusporedivo skuplje otvoriti novo radno mjesto, nego sačuvati staro radno mjesto. Zato što je i po načelu socijalne pravde, bolje da ljudi imaju ikakva primanja, nego da nemaju nikakva primanja, što je zbog načela kvalitetnijeg punjenja i očuvanja proračuna bolje da iz proračuna ne isplaćuješ naknadu za nezaposlenost, nego da naprotiv da primaš u proračun i u fondove doprinose, poreze itd. Dakle, o tome nema nikakve dvojbe. To je zakon, inicijativa koja je dobro došla i koju podržavam. E sada, što je naopako u ovoj cijeloj priči i zašto žalosti da se zapravo svaka dobra ideja i svaka dobra inicijativa mora izkompromitirati kao što je to učinjeno u ovom slučaju? Prva stvar nije točno, netko je citirao od mojih prethodnika sindikalne vođe i predstavnike HUP-a da su oni objeručke podržali ovaj zakon. To naprosto nije točno. Oni su taj zakon, odnosno inicijativu podržali u vremenu kada se nije znalo da će se ići sa porezom kojega smo upravo ili kojega ćemo na moju na moju veliku žalost izglasati vrlo vjerojatno ili ćete izglasati sutra. Dakle u jednom drugom vremenu u jednom sasvim drugom kontekstu se ta ideja prihvatila. Drugo, nije bila prihvaćena sama izvedba, a izvedba kaže ovo. Izrijekom citiram jednog sindikalnog čelnika koji je rekao "Ono što na mostu dobiješ, na ćupriji izgubiš". Nikada se nije desilo Nikada se nije desilo da je načelo da zaposleni, oni koji rade pomažu onima koji su nezaposleni, da se prometne u svoju suprotnost. Ovdje je to slučaj. Čitava ova priča se financira iz smanjenih naknada za nezaposlenost. Dakle nezaposleni financiraju zaposlene. To je potpuno naopako načelo. Druga stvar, zašto je teško povjerovati da će se išta od ovoga zakona moći ostvariti? Teško je zato što se ovim prijedlogom zakona radniku odriče taj koji ide u taj režim, odriče se 90% svoje dnevnice. Tko je to ako nije sto posto siguran da će dobiti otkaz spreman na to. S druge strane i radnici u tim tvrtkama nakon što su im prvo direktori srezali plaće onda ih je opaučila država sa svojim porezom. Sada se ovim zakonom traži da i sindikati jer sindikalni čelnici ili predstavnici radničkih vijeća moraju dati befel, moraju dati podršku da se ide u takvu da i oni sudjeluju u smanjenju plaća radnika u tim tvrtkama. To je vrlo teško za očekivati da će to bilo tko iskoristiti. Šta će se događati? Događat će se s obzirom da se moglo očekivati da će tvrtke koje imaju minimalne plaće da će one sudjelovati najčešće u ovoj cijeloj, da će se one prijavljivati. Ni to sada nije izvjesno. Vrlo je vjerojatno da će se dodatno povećavati rad na crno i da ćemo imati efekte zapravo koji se u obrazloženju ovoga zakona šta se hoće s njima postići da nećemo postići. Zašto nismo napravili ono što radi cijeli svijet? Pa tu 15 kilometara odavde je jedna država s kojom imamo kojekakvih sporova ali koja nekada nešto dobro napravi. Pa oni imaju taj zakon, imaju dobre rezultate. Oni su spasili već Oni su spasili već negdje oko 20 tisuća radnih mjesta u maloj državi Sloveniji, 20 tisuća radnih mjesta je spašeno. A kako su oni to napravili? Pa išli su na ono što rade Austrijanci i neki drugi, išli su na paušalni iznos od 60 eura za one poslodavce koji su skratili radni tjedan 40 na 36 i 120 eura za one koji su išli s 40 na 32 sata. I svi zadovoljni, mislim da još jedno 150, 160 tvrtki čeka da se uključi u tu cijelu priču. Isto je to tako oročeni period u kojem se to može itd. U ovom našem zakonu, prijedlogu zakona ja to pozdravljam se stimulira da ljudi rade zakonito, da posluju po zakonu, da plaćaju svoje obveze, da imaju radnička vijeća, da imaju sindikate itd. To je dobro ali ja nisam siguran da usred svih onih restrikcija koje smo mi ovdje predvidjeli da će biti dovoljno interesenata zapravo za jedan ovakav zakon. Dakle, ako biste pitali kako se odnositi prema ovom prijedlogu zakona ja bih rekao inicijativa da objeručke, rješenja nikako. nikako. Nemojte ono što smo do prije par mjeseci, s čime smo se tako hvalili i hvala Bogu da smo to napravili usklađujući se sa europskim zakonima, što smo donijeli kao nekakvu potporu nezaposlenima da im sada tako drastično uzmemo. Tisuću 500 kuna će dobivati manje ti nezaposleni u odnosu na stanje koje imamo sada. To nije dobra priča. Na jednoj strani nešto ispravljaš, na drugoj strani uzimaš. Ako se želimo stvarno, ako želimo pomoći ljudima kojima su ugrožena radna mjesta, poslodavcima koji se nalaze u takvim prilikama onda zakoni ovako formulirani i napravljeni nisu dobar put da im doista i pomognemo. Ja vjerujem u dobru namjeru u ovom slučaju kad je riječ o prihvaćanju inicijative ali izborite se zaboga ljudi da se taj novac ne uzima nezaposlenima. Ništa nismo napravili na taj način. Socijalna sigurnost odnosno nesigurnost velikog broja ljudi će se povećati a neće se smanjiti. Ili će se sigurno, ili će biti manja nego što je bez ovoga zakona ali to nije nikome cilj. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi je gospodin zastupnik Davor Huška. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Ispravljam navod gospodina Vidovića da je dobra ideja pretvorena u loš zakon. .../Govornik se ne razumije./... dobra ideja pretvorena u dobar zakon, jedini provediv zakon u ovom trenutku. A i sam gospodin Vidović citira sam svoj prijedlog i inicijativu iz 2001. godine dok je bio ministar, dok je SDP vodio ovu zemlju da je pokrenuo takvu ideju i inicijativu za uvođenje skraćenog radnog tjedna a to očigledno nije naišlo na potporu u njegovoj stranci dok takav zakon nije zaživio. Tu je dosta kontradikcija. Mislim da je ljudima koji ovo slušaju teško razumjeti da on takvu inicijativu podržava. Predlaže 2001. a a SDP ne podržava takvu inicijativu dok su bili u mogućnosti na vrijeme napraviti nešto pametno za vrijeme svoje vladavine. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti dva netočna navoda gospodina Vidovića koji kaže. Prvi je "Čitava priča se financira iz naknade za nezaposlenost.". Netočno gospodine Vidović. "I drugi netočni socijalna sigurnost će se umanjiti." Netočno. Upravo govorimo o prijedlogu novoga zapravo zakona koji još jednog napora od strane u uspostavljanju ravnoteže između poticanja gospodarstva i očuvanja socijalne kohezije i pravednosti i stabilnosti cjelokupnog gospodarskog sustava. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa zastupnik Vidović je iznio čitav niz netočnih navoda, ja ću pokušati samo dva. Prije svega, nije točno da socijalni partneri nisu sudjelovali u izradi ovog zakona. Iz tri sindikalne središnjice od njih pet su imale svoje predstavnike ali su se svi dogovorili koji su sudjelovali u izradi ovog zakona. Znači, u tom zakonu su sudjelovali socijalni partneri i to je prva netočna ili kako je rekao jučer gospodin Vidović da je to laž. Drugo, nije točno da se 90% smanjuje. Trebate se primiti matematike zastupniče pa ćete vidjeti da je to nekih 37,2% razlike između stare i nove bruto plaće i 10% ili 13% ovisno o djetetu i da je to negdje ako ćete računati na tisuću kuna vam je to negdje oko 440 kuna koje će se gubiti, kažem na tisuću kuna kada bi to sve, o razlici govorimo. Znači, to nema nikakve veze sa 90%. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras.

polazi od netočnosti. Naime, u članku 1. izrijekom se kaže da se ovim zakonom radi ograničavanja negativnih učinaka svjetske gospodarske krize na tržište rada u Republici Hrvatskoj uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpore za očuvanje radnih mjesta. Što ovdje samo radi učinak svjetske krize? Dakle, Vlada ne priznaje, ponovo bježi od bilo kakve odgovornosti, ni riječi o tome. Dakle, ponovo imamo na djelu svak je kriv, prvi, drugi, treći, ali nikad Vlada niti je za što kriva niti je za što odgovorna. Bijegom od odgovornosti ne mogu se srediti stvari. Dakle, ono što smo očekivali ako Vlada misli ozbiljno da prizna situaciju i soj dio odgovornosti u tome. Toga ovdje nema. Da ne ponavljam sve što je rekao kolega Vidović, samo bih htjela nešto reći. Mi imamo prijedlog zakona da se neisplata plaće radniku tretira kao kazneno djelo. Mi znamo da u ovim vremenima krize i pojedinci i tvrtke dolaze u teške probleme. Međutim, isto tako ovo je prilika da mnogi love u mutnom i to će oni raditi. Dakle, i u ovom trenutku i oni koji mogu isplaćivati plaće to ne rade ili je ne isplaćuju u punom iznosu. Isto tako, mnogi ostaju bez svog radnog mjesta i onda kada to nije nužno i kada to nije opravdano. Vlada u odgovoru na taj naš prijedlog odgovora jednom administrativnom rečenicom koja nije točna niti u tom dijelu, pa kaže ovako. Kazneni zakon se često mijenjao i ne bi bilo dobro eto radi pravne sigurnosti da bi se to stipuliralo i unijelo u naše kazneno zakonodavstvo, da bi na takav način poslali poruku da država neće tolerirati takva stanja. Međutim, Vlada kaže da je pravna, da bi upravo izmjena Kaznenog zakona u tom dijelu činila pravni sustav nesigurnim. Znači, nema se namjera osnovna zaštiti radnika u njegovim temeljnim pravima, a to je isplata plaće. Prema tome, evo ni ovaj prijedlog zakona iz tih razloga, dakle gdje se ne priznaje situacija zbog čega smo e ovdje doveli i zbog toga što kaže da je isplata plaće radniku kazneno djelo da bi to dovelo do pravne pravne nesigurnosti. Pa se postavlja pitanje čiju pravnu sigurnost ova vlast štiti? Onih koji neće da ispunjavaju svoje temeljne

Kolegice Ingrid, htio bih samo dodati da ne samo da ovdje se udara po radniku, ovaj zakon u sebi sadrži još neke stavke koje su apsolutno upitne za mene. Dakle, u kaznenim odredbama se govori o tome da će se kazniti poslodavac koji neredovito isplaćuje plaću ili ne podmiruje obvezne doprinose i to kaznom, ni manje ni više, od 100 do 200 tisuća kuna. Uzmite jednog malog poduzetnika koji ispunjava sve uvjete za potporu, dobije potporu, a u ovim ludim vremenima kad se ne zna što će sutra biti, a kamoli za tri ili šest mjeseci, ne uspije isplatiti plaću odnosno platiti doprinose. Vi ćete tražiti po ovome zakonu od tog malog poduzetnika da plati kaznu od 100 do 200 tisuća, a on ne može ni plaću isplatiti. Apsolutno neodrživo. Predlažem, uzmite mu novac nazad, stvorite obavezu prema njemu u odnosu na povrat potpore, ali nemojte ga kažnjavat. Jer ovo je vrijeme u kojem takve kazne su neodržive. I druga stvar koja isto tako se vezuje uz ovo što je Ingrid govorila, ali i prethodnici, u zakonu koji je idući na dnevnom redu, u obrazloženju tog zakona i ocjeni izvora potrebnih za realizaciju zakona kojim se kidaju potpore nezaposlenima, ova Vlada odnosno predlagač je zapisao, ne mi koji to govorimo, nego je predlagač zapisao da će se ovim zakonom uštediti 30 milijuna kuna tijekom 2010. godine, a ta će sredstva biti preusmjerena na mjere i potpore za očuvanje radnih mjesta. Ma molim vas lijepo. Vi ste to napisali. A ovo da nije tragično bilo bi smiješno i zaista potvrđuje ono što je i kolega maloprije rekao da se uzima ljudima koji ostaju bez radnog mjesta i preusmjeravaju se ta sredstva na osobe koje će zahvaljujući između ostalog i ovom zakonu koji mi pozdravljamo, sačuvati svoje radno mjesto. Pa barem se čuvajte od ovih formulacija ako ništa drugo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, koliko je neophodna izmjena Kaznenog zakona i to pod hitno, u ovom smislu da se neisplata plaće radniku tretira kao kazneno djelo. Mi smo to dobro formulirali na način da smo rekli upravo za one poslodavce koji neopravdano, dakle bez svoje krivnje odnosno namjerno, sa svojom krivnjom, ne žele isplatiti plaće radnika. Dakle, nije to jedna administrativna mjera kao što se ovdje želi kazniti i ovakve male, u pravilu intencija je bila upravo da se kazne oni koji namjerno i u ovim posebno teškim vremenima izbjegavaju svoju temeljnu obvezu, isplatiti plaću radniku. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo odmah ću reći na početku ja ću podržati donošenje ovog zakona iz razloga što smatram da je očuvanje radnih mjesta u ovom trenutku za Republiku Hrvatske i za njene građane od izuzetnog značaja. Zbog utjecaja gospodarske i financijske krize bilo je potrebno dakle radi ograničavanja njenih negativnih posljedica donijeti jedan ovakav propis kako bi se što više radnih mjesta uspjelo uspjelo sačuvati i kako bi Hrvatski zavod za zapošljavanje bilježio što manji broj prijavljenih nezaposlenih radnika. Cilj ovog prijedloga zakona jest da se poslodavcima isplati potpora ukoliko umjesto, dakle da otkazuju ugovore o radu svojim radnicima skrate puno radno vrijeme sa sadašnjih 40 sati na 32 sata tjedno i tako očuvaju punu zaposlenost u cijeloj tvrtci ili barem u jednoj njenoj organizacijskoj jedinici. U članku 3. ovog zakona predviđeno je koliku potporu bi primali poslodavci koji bi skratili puno radno vrijeme. Kolega Kunst je o tome u ime kluba kad je govorio detaljno govorio pa neću to ponavljati. Ali evo, članak 4. ovog zakona regulira koji su to poslodavci koji bi imali pravo na potporu i o tome je kolega Kunst govorio, ali evo mislim da možda nije na odmet još jednom spomenuti da su to poslodavci koji u 2007. godini nisu poslovali sa gubitkom, nadalje koji su u drugom polugodištu 2008. godine, odnosno prethodnom polugodištu 2009. godine imali gubitak u poslovanju, a koji nije nastao u razdoblju do 31. srpnja 2008. godine, da ti poslodavci moraju da ti poslodavci moraju izraditi program za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena, da za taj program moraju dobiti suglasnost radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika. Ako nemaju radničko vijeće ni sindikalnog povjerenika, tada suglasnost moraju dobiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i da prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nema nepodmirenih obveza za doprinose prema posebnom propisu. Predlagatelj je evo u uvodnom dijelu ovog prijedloga zakona detaljno obrazložio da za ovaj zakon nisu potrebna dodatna sredstva obzirom da će sredstva od smanjivanja naknade za vrijeme nezaposlenosti biti usmjerena u očuvanje radnih mjesta, a također sredstva koja su namijenjena aktivnoj mjeri zapošljavanja, aktivnoj politici zapošljavanja vidljivo je da evo, do polovine ove godine skoro uopće nisu korištena pa će i ona biti usmjerena u u očuvanje radnih mjesta. Svakako evo želim još napomenuti da je ovo jedna također kratkoročna mjera koja će čvrsto vjerujem sačuvati broj radnih mjesta u Republici Hrvatskoj i kako neće biti većeg priliva nezaposlenih ljudi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Evo, još jednom ističem, podržavam donošenje ovog prijedloga zakona. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću još isto jedanputa istaknuti što je cilj ovog zakona skraćivanjem punoga radnoga vremena kako bi se ograničili negativni učinci gospodarske krize na tržištu rada u Hrvatskoj kroz uređivanje uvjeta visine i načina ostvarivanja potpora za očuvanje postojećih radnih mjesta, živućih radnih mjesta. Dakle, uvodi se novi oblik državnih potpora radi očuvanja radnih mjesta kad poslodavac koji je prisiljen smanjiti svoje gospodarske aktivnosti. Osim toga, cilj ovoga zakona je jasan. Želi se smanjiti, kao što smo već i čuli do sada, ali nije na odmet još jedanputa ponoviti, priliv novih radno sposobnih nezaposlenih osoba i zadržati postojeću stopu zaposlenosti na ovoj razini. Za skraćivanje trajanja punog radnog vremena do 32 sata tjedno u državnom proračunu je za 250 tisuća radnika osigurano 200 milijuna kuna jer je to vrijeme po ovome zakonu koje se računa kao puno radno vrijeme. Kako god treba reći da se radi o jednoj od mjera sa ograničenim trajanjem radi premošćivanja negativnih učinaka gospodarske krize. Isto tako treba reći da je trošak isplate ovih potpora puno manji od eventualnih troškova koje bi eventualno temeljem važećih propisa isplaćivana radnicima naknada, odnosno šteta ukoliko bi došlo do otkaza ugovora o radu. Ovim se zakonom jasno želi poručiti da ova Vlada nastavlja sa ulaganjima u gospodarstvo, kao i osiguranjem, kao što sam već rekla, socijalne kohezije da djeluje brzo i učinkovito na nadolazeće rizike, da je spremna na nove izazove u skladu sa raspoloživim uvjetima i mogućnostima. U konačnici, ovaj prijedlog zakona kao novi okvir napora od strane države je doprinos u ravnoteži između poticanja gospodarstva i očuvanja socijalne povezanosti, pravednosti i stabilnosti cjelokupnog gospodarskog sustava. Stoga su ovo razlozi, odnosno ovo su sve razlozi radi kojih ću podržati donošenje ovog zakona u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja u svakom slučaju dajem potporu Prijedlogu zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta jednostavno zato što mislim da je radno mjesto neko temeljno pravo iz kojega onda, kasnije ćemo vidjeti, može eventualno izvlačiti i neka druga svoja temeljna prava. Dakle, mislim da je ovakav zakon bio neophodan, da dolazi u vrijeme kad su nas okolnosti dovele do toga da smo svjesni da je poseban Zakon o potpori očuvanja radnih mjesta neophodan i bez obzira na moguće primjedbe i konkretne prijedloge koji su dati mislim da uz eventualne amandmane ovakav zakon apsolutno može biti podržan. Međutim evo ovih par dana i danas vezano na istu ovu temu, samo u širem kontekstu, zaposlenja, rada, prihoda, novaca koji imamo na raspolaganju i kako ćemo ih trošiti manje-više se neovisno o točki dnevnog reda vode iste rasprave, isti dijalozi u smislu replika, ispravaka navoda, sve na neki način isto i vrlo često se spominje riječ harač da bi se s time zapravo skrenulo s jednim tema na samo jednu konkretnu. Govori se o haraču, međutim haračilo se odavno i haračani se uvijek, tako da ne bi tome pridavao neku posebnu vrijednost osim neke političke ili politikantske dimenzije. Ali nešto drugo što je izuzetno važno za sve ove rasprave, uključujući raspravu o rebalansu proračuna, o samom proračunu svim ovim zakonima koji omogućavaju rebalans proračuna da se provede nisam čuo ni od koga ono što mi se čini da je bitno i esencijalno. Naravno radno mjesto znači zaposlenje, ali zaposlenje bi trebalo značiti rad, a rad bi trebao značiti efikasnost. Nisam čuo ni u jednoj raspravi da se govori o radu, da se govori o obavezi na rad, da rad pogotovo efikasan rad može proizvesti nešto što će nas izvlačiti iz kriza ili neće dozvoliti da upadnemo u krize i odgovornosti za nerad i onih koji rade i odgovornosti jednoj zašto se uz rebalans financijski neradi i rebalans zaposlenosti. Naravno na prvom mjestu uvijek u pitanju količina posla. Ima li posla ili nema posla, ali isto tako ovisno o efikasnosti tog posla kojeg ima, o broju radnih mjesta, potrebitosti tih radnih mjesta, visini plaće kao stimulansa ili nagradi koja se svodi na uranilovku, dolazimo do rezultata koji nešto mogu oploditi ili ostati tek tako. Postoje samo dva načina poslodavca koja to mogu omogućiti. Jedno je država, drugo su poduzetnici, ljudi spremni da ulažu, da riskiraju vlastito i da proizvode. Ali govoreći cijelo vrijeme o rashodima državnog proračuna, a vezano je na radna mjesta i osiguranje primanja na tim radnim mjestima, vrlo malo se govorilo ili gotovo ništa se nije govorilo o punjenju proračuna. Sjećamo se i prošlih vremena gdje je bilo važno biti zaposlen, raditi, uvijek manje od onoga koliko će ti biti plaćeno. Sjećam se vlastitih iskustva iz Sovjetskog saveza onda, Rusije, Moskve gdje je zaposlenje bilo čuvati prve stepenice eskalatora, pa se onda vodilo o tome koliko su svi zaposleni. Svjesni smo isto tako stanja u našem gospodarstvu, brodogradnji koje ima problema, građevinarstvu koje ima problema, tekstilnoj industriji, metalnoj industriji itd., što se opet svodi na pitanje određene efikasnosti, racionalnosti poslovanja, gubicima i krađi kao što je neki dan govorio Ozren Matijašević, koliko je gradela u splitskom škveru recimo napravljeno i odneseno kući. Sve je to pitanje na na kojem se gradi naše današnje stanje, jer ja ne vjerujem da država postoji kao neki apstraktni pojam. Svi smo mi država i sve ono što se u državi događa je slika onoga kakvi smo mi. Smeće koje ostavljamo na plaži nakon, u nekoj uvali nakon svog odlaska i uživanja tog jutra tamo je smeće koje ćemo zateći u nekoj drugoj uvali. Nije to tuđe smeće, to je naše smeće. Dakle, vrlo je važna ta svijest pojedinca na kojoj se gradi svijest jednog društva i mislim da na tome premalo radimo da bi kazali koliko je čovjek odgovoran svojim radom prema samom sebi i društvu i ta njegova efikasnost koliko radi, koliko sabotira. S time što mislim da efikasnost ovoga Sabora i nas sabornika nije u količini rada u smislu većeg i dužeg govorenja, nego što manje govorenja i manje jalovih rasprava. Jedna obrnuta proporcija, odnosno to je moj sud temeljem relativno kratkog iskustva. Još nešto što mi se čini vrlo važno kad govorimo o našoj ekonomiji, stanju proračuna, odnosno stanju svih nas, odnosno o količini sms poruka, broja mobitela, telefonskih poziva. To je jedna priča koju sam jučer sa kolegom Marićem malo porazgovarao čisto u jednoj ovako jezičnoj atraktivnosti da rad na crno rađa sivu ekonomiju. Valjda se ispire s vremenom. Nema kolege Marića. Ispire pa ta crna boja se pretvara u sivu. Ali očito taj jedan paralelni život koji postoji u vremenima krize i izvan krize nešto znači, tako da je za očuvanje radnih mjesta i prihode države vrlo važno kontroliranje te jedne sive zone ili ako hoćete rada na crno da bi donio. u samo jedno jutro meni kao saborskom zastupniku, a naravno znajući da sam u tom profilu zvanja i zanimanja intervenirano mi je za 270 milijuna eura investicije za koje su osigurani novci, ali negdje u nekoj ladici stoji ili ovdje ili ovdje ili ondje. Dakle to pokazuje da svi oni koji su morali riješiti neki problem, neku žalbu, dati neki dokument itd., nisu svjesni koliko su oni dio toga proračuna i pogledajte 270 milijona eura koliko je to plaća od tisuću eura ili 500 eura. Koliko je to plaća koji stoji blokirano. To je dijelom na tragu onoga o kojem je govorio kolega Kajin, spomenuo u jednom svom gore dole govorenju, ali sam htio kazati da to nije pitanje Vlade, nego da je to pitanje opće svijesti, da to nije pitanje državnog aparata koji vodi, nego naše svijesti, jer taj jedan aparat traje vječito, stalno a ne mijenja se izborom onih koji će biti na vrhu. Zato me i ne brine pitanje, mislim brine, ali imam svoje vlastito iskustvo, pa zato kažem da me ne brine. Ja svaki mjesec radim svoj rebalans kućni pa mi je i logično da i država ima svoje rebalanse. Čovjek se mora prilagođavati okolnostima koji jesu. Ja sam se navikao živjeti ne na račun kredita, premda sam odgojen u vrijeme kredita, jer kredita koji su se na račun devalvacije davali i svatko tko je dizao kredit računao je da je digao danas 100, a da će vratiti sutra 10 u nekim drugim vremenima. I možda je ta svijest još uvijek nama u glavi, živim na račun onoga što sam proizvedem, i kad proizvedem onda nešto od toga ide …/Govornik se ne razumije./… I sam sam imao krizu u poslovanju gotovo do bankrota početkom 2000. godine ali sam opet radom svojim i svojih kolega i suradnika koji rade izašao. Dakle, apsolutno podržavam brigu o očuvanju podržavam brigu o očuvanju radnih mjesta, ali isto tako potičem teme razgovora kako da efikasnost zaposlenja u radu bude što veća i da se tako punjenjem proračuna smanjuju problemi o kojima danas i ove dane toliko dugo razgovaramo. Hvala lijepo. Hvala. Tri replike. Prva gospođa zastupnica Željana kalaš. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ja bih zapravo htjela replicirati uvaženom kolegi Rošinu koji je govorio o ovom jednom dobrom zakonu o kojem ćemo danas raspravljati. I ja kao i vi gospodine Rošin podržavam brigu za očuvanje radnih mjesta, vjerujem da ste i vi kao poslodavac bivši vrlo senzibilizirani za to područje. I rekli ste pa ću vas pokušati nadopuniti, da bez obzira na prijedloge koje smo izrekli danas u okviru ove rasprave, ovaj zakon po vašem mišljenju može biti podržan. Ja se slažem s time. Ali vjerujem da nitko u ovoj raspravi nije dovoljno istaknuo, pa ću pokušati gospodine Rošine dopuniti vas, rekao kako bi svima bilo jeftinije sufinancirati zadržavanje zaposlenosti, nego davati naknade za nezaposlenost. Posljedica globalne krize vidi se u hrvatskom gospodarstvu i ja vjerujem da je ovo mjera koja može spriječiti nekakve negativne trendove koji bi se mogli javiti da se ovakav današnji zakon o kojemu danas raspravljamo ne donese. Hvala lijepo. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Pa svakako da je dopuna mog uvjerenja sa vašom replikom dobra i korisna. I ja bih samo u svom odgovoru na repliku isto tako naglasio i istakao koliko je naravno ovisi o naravi čovjeka, jer ima ljudi koji šeću Splitskom rivom i kažu ma neću ti ja raditi za 5 tisuća da me ubiješ. To je ispod moje razine. Pa ne radi ništa nego da radi za to. Ali meni se čini da je pitanje čite dokonosti da čovjek treba racionalno trošiti svoje vrijeme. Pa tako i u Saboru možda vrijeme slušajući neke rasprave koje su zapravo nekorisne u međuvremenu napraviti i nešto drugo što eventualno može biti korisno što ja tu pokušavam na neke skromne načine. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Marijana Petir, replika. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Pa evo ja bih nekako htjela pohvaliti raspravu gospodina Rošina, jer mi se čini da je on kroz tu raspravu pokušao apelirati na vraćanje etike u financije i posvijestiti kolika je važnost rada i kolika je važnost o radnim mjestima. I ono u čemu se slažemo jest to da svakom treba omogućiti njegovo radno mjesto to je jedno od temeljnih ljudskih sigurno je da mnogi ljudi danas u Republici Hrvatskoj nemaju radno mjesto. Kao što postoje nažalost i mnogi oni čiji je rad precijenjen, rekla bih i preplaćen. Naime, založila sam se kroz svoju raspravu o rebalansu proračuna da se revidiraju menadžerski ugovori u javnim poduzećima, jer smatram da nije prirodno i normalno da netko mjesečno zarađuje 50 tisuća tisuća kuna i da ima sve privilegije od službenog auta, kartice i ostalih stvari. Ali isto tako htjela bih reći da bi se osim na taj način moglo uštediti pa bi se mogle povećati ove naknade za nezaposlene i u nekim drugim sektorima. A to je prije svega kada govorimo o čelnicima pojedinih županija. Ja moram istaknuti primjer Sisačko-moslavačke županije gdje županica ima plaću skoro 30 tisuća kuna, gdje naravno ima službeni auto i karticu. No ono što građane Sisačko-moslavačke županije najviše zabrinjava što uz tako veliku plaću županica u privatne svrhe troši županijski novac tako da kupuje jaja, mirišljavu sol ili da u dva dana potroši na reprezentaciju preko 100 100 tisuća kuna, pravdajući to dolaskom jednog visokog dužnosnika. Vjerujte mi ja toga čovjeka znam i on doista ne može pojesti u jednom danu za 100 tisuća kuna. Zbog toga mi se čini važno progovoriti u okviru ove teme kolega Rošin i o tome koliko nečiji rad doista vrijedi, da li su neki potplaćeni, a neki preplaćeni i gdje ta cijena graniči sa zlouporabom položaja. Hvala na riječi izgovorenoj koja se zove etika. Čini mi se da je premalo etičnosti općenito u našem životu zavladalo da naša etika na svim poljima, medijski praćeno, u Saboru praćeno, u javnosti praćeno sve spušta na niže razine. I ta etika odgovornosti prema vlastitu radu i odgovornosti našeg rada prema tuđem radu. Jer ja ne mogu napustiti svoj biro a da nisam ljudima koji rade dolje ostavio da zarade ono unaprijed što imaju raditi. Dakle, postoji moja odgovornost moga rada, prema radu drugoga. A kada spominjete županicu vašu, onda vam mogu kazati neko svoje iskustvo koje znam da u drugim županijama nije tako i da mi se čini naravno da na te primjere moramo ukazivati. Danas se vjerojatno radi o jednom ekscesnom negativno slučaju u odnosu na neke druge koje

Kolega Rošin nastojala sam vas stvarno pažljivo slušati. Vi ste u svojoj raspravi pomalo objedinili da tako kažem sve ove i rebalans proračuna i zakone o kojima smo i do ovog časa raspravljali. Ja sam jedna od onih i mislim da nema drugačijeg mišljenja u ovoj sabornici, da dijelim vašu brigu za očuvanje radnih mjesta. I kada ste govorili o tome da evo i vi kao valjda svatko od nas vodi neki svoj vlastiti rebalans proračuna, brigu o vlastitom proračunu itd. Ono međutim kolega Rošin što se očito ne možemo složiti, a to je tko u ovoj državi je taj koji mora podnijeti najveći teret kada je u pitanju ovaj prijedlog zakona o kojem sada raspravljamo, dakle očuvanje radnih mjesta? Pa jel moguće da su to upravo nezaposleni? Vidim državni tajnik maše glavom, oprostite, pa vi ste sa stavke nezaposlenja, tada nezaposlenih skinuli ne 10, 15, 30 milijuna kuna, 127 milijuna kuna. Skinuli ste 9 milijuna kuna na subvencijama poljoprivrednicima malim i srednjim obrtnicima i poduzetnicima u ovom rebalansu proračuna to činite. Skinuli ste i preko 5 milijuna kuna potpora osobama sa invaliditetom iz Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju. Ako ta sredstva ne idu tu, onda molim vas recite nam kamo ta sredstva idu i na što su preraspodijeljena. na što su unaprijed potrošena? Dakle tu negdje se ne mogu apsolutno složiti da teret očuvanja novih radnih mjesta snose upravo oni koji su ostali, koji u ovom času ostaju bez posla, sura će ostati bez i ostat će bez posla u idućih mjesec dana. To jednostavno ne može biti. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Kolegice Sobol, kako da vam odgovorim, kako da repliciram vašoj replici kad niste meni replicirali? Treba bi vam gospodin državni tajnik dati odgovore a ne ja. Ja sam digao da ću vam se javiti pa ste kazali da sam obuhvatio svojom raspravom sve ono što je do sada. I to je točno, ja sam kazao da zapravo sve ove točke o kojima se raspravlja govore o jednoj te istoj temi. Koliko ste vi u pravu ili niste u pravu u odnosu na ovaj zakon ja ga toliko nisam studirao i nisam toliko stručan da bi mogao uputiti kritike ili pohvale za svaki članak prijedloga ovog zakona ali mi se kao namjera itekako dopao i zato mu dajem potporu. Ali recimo kolega Grčić nije bio apstraktan, on je bio vrlo konkretan kad je kazao svoj amandman praktički izgovoren čini mi se i čini mi se da je to u redu. Bože daj kad bi u ovoj Sabornici imali što više takvog tipa rasprava u kojima govorimo o konkretnim stvarima a ne ostajemo na razini općeg i političkog nego konkretnog pojedinog zakona, što ne kažem da je sve što je napisano u ovom zakonu apsolutno točno. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. je hvale vrijedan svaki napor države pa onda i Sabora koji bi mogao osigurati nova radna mjesta ili zaštititi sadašnja radna mjesta. I u tom smislu dobro je došao ovaj prijedlog zakona ali on je zapravo alibi zakon za neučinkovitost Vladinih antirecesijskih mjera. Zašto? s jedne strane Vlada nudi da država daje potpore za očuvanje radnih mjesta, dakle daje potpore poduzetnicima, tvrtkama, firmama iz državnog proračuna. Istodobno od tih tvrtki, poduzeća donošenjem Zakona o povećanju PDV-a sa 22% na 23% uzima, uzima i na taj način slabi ekonomsku poziciju tvrtki i sasvim sigurno sama Vlada utječe da se daju otkazi u tim tvrtkama. Sad se Vlada pojavljuje kao spasitelj administrativnom mjerom da će vratiti tim tvrtkama nešto novca iz proračuna kako bi sačuvala radna mjesta. Ali da apsurd bude još veći u obrazloženju prijedloga teksta ovog zakona izričito stoji: "S obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba već ima osigurana sredstva od toliko i toliko novca preusmjerit će ih za zaštitu radnih mjesta sada važećih.". Dakle, zaista je Vlada u samom obrazloženju navela da će koristiti sredstva koja su osigurana za zaštitu nezaposlenih kako bi sačuvala radna mjesta zaposlenih. I u tom smislu ima rezona jedino u tome što radno mjesto zaista nije samo izvor za egzistenciju nego je mjesto dostojanstva čovjeka. I u tom smislu ovaj zakon ima smisla, ali on je apsolutno alibi politika trik zakon u smislu antirecesijskih mjera. Dakle, država administrativno pokušava spasiti radna mjesta a ekonomskim mjerama ih uništava, najjednostavnije rečeno. Drugo što valja napomenuti da zakon ima i demagoških želja. Naime, u članku 1. kaže se da je ovaj zakon pripremljen kako bi se negativni učinci svjetske gospodarske krize eliminirali barem u ovom sektoru u Republici Hrvatskoj. Dakle, neće ovaj zakon se primjenjivati za učinke krize koje je proizvela sama Hrvatska država i hrvatska Vlada ili ih nema. Ako je poruka da ih nema onda smo slijepi kod vlastitih očiju, a ako nismo slijepi nego ovo želimo reći onda se učinci neće primjenjivati u Hrvatskoj jer Hrvatska koliko, tu se razlikujemo, mi mislimo proizvela je vlastitu krizu sa 90% vlastite odgovornosti. Samo je 10% učinka svjetske krize na našu ekonomsku na našu ekonomsku situaciju. Da je to tako Hrvatska država i hrvatska Vlada se i ne služi ekonomskim mjerama koje se služe zemlje u kojima je kriza i nastala. Dakle, nisu isti izvori, uzroci pa nisu ni mjere iste, to je sasvim evidentno. Treće što želim reći istina je da će radnici zadržati radno mjesto u kojem obimu to ćemo vidjeti, vrlo malom ali da će imati umanjenu plaću uvećanu od države samo 10% za taj dan koji neće raditi odnosno za nekoliko dana koje neće raditi. Međutim, to otvara jedan novi problem koji ovdje ne kaže kako će biti riješen. Naime, za ostvarivanje mirovinskih prava potrebno je imati puno radno vrijeme od 40 sati tjedno odnosno koliko je potrebno ukupno mirovinskog staža. Koje posljedice ovakva mjera izaziva u tom dijelu za radnika? Ovdje se doduše spominje da se derogira članak 7a. Zakona o radu. Ne znam zašto se derogira ako se derogira kad će se osnažiti jer ovo je zakon lex specialis i rješava pitanja potpore za gospodarstvo i poduzetnike i ne bi trebao utjecati na prava ostvarivanja radnika iz radnog odnosa ni malo. Onda bi to bila prava mjera, ovako nisam siguran da je on uopće u korist radnika koji bi nastavili raditi po ovom zakonu. I treće što želim reći šizofreno je ponašanje Hrvatske. Jednim zakonom se borimo za čuvanje radnih mjesta, recimo da je to taj zakon. Istodobno je na snazi Zakon o zabrani rada nedjeljom. I kad su neki upozoravali da će efekti tog zakona biti između 10 i 20 tisuća nezaposlenih i šteta u turističkim mjestima onda Vlada nije reagirala uopće na to, bila je imuna, neotporna, neosjetljiva. Sada iz, ponavljam to, iz alibi razloga nudi zakon koji će imati efekte nula.

i koji vidi izlaz iz krize? O ovakvim mjerama možemo govoriti kao što smo i do sada govorili, na razini retorike rješavamo stvari, a ne na razini suštine, utvrđenih činjenica i poželjnih ciljeva koji bi bili objavljeni i kako bi mogli kontrolirati da li Vlada ima rezultate ili nema. S obzirom na ovakve okolnosti koje se nude kroz ovaj zakon najbolje se prikloniti pa reći je, mi smo zaista za sačuvanje radnih mjesta, ali efekata neće biti pa je i vuk sit i koze na broju, ali tko trpi, trpe radnici jer će ostati bez posla, bez plaće i oštećeni će biti još kod odlaska u mirovinu. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka, jedna replika. Prvi gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Leke koji je rekao da Vlada utječe da se daju otkazi. Nasuprot, ovim zakonom čuvaju se radna mjesta i ovo nije alibi zakon, ovo je jedan u nizu zakona s kojima je Vlada odlučno krenula u borbu sa krizom i na području gospodarstva i na području financija. Podsjetit ću vas da je u tri tjedna donešeno dva rebalansa, da je donesen i predložen cijeli niz mjera i nepopularnih, ali hrabrih, uvodi se krizni porez, povećava se stopa PDV-a, dodatno se oporezuje luksuz, a sve u istom trenutku da se ne diraju najosjetljivije skupine socijalno ugroženih stanovnika, da se ne diraju rodiljne naknade, da se ne dira dječji doplatak, da se ne dira 900 tisuća umirovljenika sa primanjima manjim od 3000 kuna, da se ne dira 600 tisuća uposlenika sa manje od 3000 kuna. I kao točka na i, da se nakon pregovora dvodnevnih sa poslodavcima i gospodarstvenicima ne dižu cijene različitim režijskim uslugama, troškovima, ne dižu se cijene hrane i osnovnih kućnih potrepština. Hvala. Hvala. Ovo je kolega bio ispravak, ne replika. … /Upadica se ne čuje./… Ne, ne, ja sam rekao dva ispravka i jedna replika. Replika će biti od gospođe potpredsjednice Željke Antunović. Gospodin zastupnik Boris Kunst, ispravak. treba vidjeti da li uopće ima rezultata, da ta Vlada to i ne može vidjeti dal će imat rezultata vezano za taj zakon. Pa to je netočno iz razloga što Vlada prije svega ovim zakonom stvara uvjete poduzetnicima, stvara uvjete onim poduzećima koji u ovoj teškoj gospodarskoj, ekonomskoj situaciji muku muče kako sačuvati radna mjesta. Znači, nije Vladino da zapošljava ili otpušta, to rade poduzetnici, to rade poslodavci, a Vlada im samo stvara Tako da ovaj zakon nije na razini retorike, to mislim da bi trebali pitanje postaviti hrvatskoj udruzi poslodavaca koja je jedan od sudionika izrade ovog zakona i sigurno je vodila računa i o tome. Hvala. Replika potpredsjednice Doma. Gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Zastupnik Josip Leko pozabavio se u svom izlaganju jednom formulacijom iz članka 1. ovog Zakona, na neki način razgolićujući nešto što po meni zaslužuje ocjenu smiješna formulacija i iznio svoje mišljenje o tome, odnosno upozorio da jedna ovakva formulacija ukazuje na nerazumijevanje Vlade u odnosu na cilj koji ovim zakonom želi postići. To me potaklo da pokušavam s vama malo replicirati na tu temu zato što ta, ne zamjerite, smiješna formulacija neće bitno utjecati na to da li će ovaj zakon dati ili neće dati efekte, ali ona ukazuje na jedan suštinski problem s kojim se nikako ne može nositi niti suočiti vladajuća politička elita ili vladajuća većina koja ima najveću obavezu prema tome kako riješiti probleme i izaći iz krize. Naime, dok god se iskreno pred ovim ljudima, pred narodom, pred samima sobom ne kaže što su naši problemi, dok se ne budemo bavili s tim da li su oni uvezeni i koliko su uvezeni ili su posljedica loših poteza vlasti, gospodarstva ili ne znam ni ja kojih struktura, dotle nećemo biti u stanju naći prava, najbolja i efikasna rješenja i to je doista jedan od ozbiljnih problema. Ja sam se nažalost uzaludno ponadala da će ozbiljnost ovog stanja u kojem se nalazi država i njeni građani potaknuti vladajuću većinu, prije svega Vladu Republike Hrvatske da bude ozbiljnija u svom pristupu, ali nažalost i ova formulacija pokazuje da nisu do kraja svjesni svojih obaveza. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Hvala lijepa, poštovana kolegice Antunović. Treba razotkriti ukupnost antirecesijskih mjera Vlade Republike Hrvatske pa će se vidjeti da su pozivanje stvaranja makroekonomskih uvjeta i ova mjera u shizofrenom odnosu. Naime, uvođenje povećanog PDV-a ne ide u korist povoljnijih makroekonomskih uvjeta poslovanja gospodarstva Republike Hrvatske nego otežava te uvjete i smanjuje mogućnost zadržavanja radnih mjesta i još više smanjuje mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Ako se tome još doda uvođenje poreza na dohodak, plaće itd., a onda se jednom administrativnom mjerom i to već osiguranog za novca za nezaposlene, iz tog novca želi sačuvati sačuvati postojeća radna mjesta. To je zaista shizofreni prijedlog antirecesijskih mjera pa tako ga treba i prikazati i razotkriti. Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ovaj Prijedlog zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta kao što je rekao i zastupnik Kunst, Ekonomsko vijeće i socijalni partneri predložili su još na kraju 2008. ili prije početka 2009. godine. Međutim, ja sebi postavljam i odmah sam postavio pitanje a zašto se sa tim zakonom čekalo do sada? Jer već tada se govorilo o recesiji, o gubitku poslova koji su posebno se to isticalo u drvnoj, tekstilnoj industriji gubili naši proizvođači, recesija se već zamahala u Europi i nije više bilo poslova koji su su se odrađivali prije toga. Isto se dešavalo i u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, ljudi su već tada ostajali bez posla. Zašto kada je to bilo predloženo, zašto se to nije vidjelo? Svi su to na neki način vidjeli, izgleda da jedino Vlada nije to vidjela. kad čitate ova izvješća, odnosno prijedloge koje recimo izvješće sa rasprave na Odboru za lokalnu i područnu samoupravu kaže u vezi ovog zakona, predstavnica predlagatelja ukazala je da bi otpuštanje radnika u većoj mjeri negativno utjecalo na ostvarivanje proračunskih prihoda. E znači sad kad smo mi vidjeli, a to već sada hvala Bogu 6. mjesec ove godine, da manje novaca imamo, moramo nešto poduzeti da bi mi dobili te novce. Nije u pitanju što su se prije gubila radna mjesta i što su ljudi ostajali bez posla, nego sad se to vidjelo u proračunu. u samom materijalu imamo konstatacije da je u prvih 6 mjeseci u istom razdoblju u odnosu na 2008. godinu odnosno 5% više nezaposlenih, 12 431 osoba spominje se ovdje i konstatacija koja je jako bitna da 50% novoprijavljenih u evidenciju nezaposlenih ulazi izravno iz prekinutog radnog odnosa. Znači to su oni koji su gubili radna mjesta tijekom ovih 6 mjeseci, znači 50% tih povećanih na ovome zavodu za zapošljavanje, to su oni koji su radili, to nisu učenici koji su završili srednju školu pa se prvi put prijavili, nego baš ovi koji su imali svoja radna mjesta, imali su svoje kredite, imaju svoje obitelji, imaju svoju djecu, ne znam itd., vjerojatno sad su ostali bez posla i njihovi problemi su veliki. Sve ovo po meni govori da je predlagač Vlada tek kada je sve to, kad je vidjela taj manji prihod u proračunu krenula na nešto što se trebalo već početkom ove godine početkom ove godine ili u rebalansu već za 2009. godinu ići sa takvom jednom zakonskom odredbom. Prema tome, vidimo da ovaj zakon i ova zakonska odredba kasni najmanje pola godine. Međutim, i jedni i drugi, i poslodavci i sindikati također tvrde da se ovaj zakon donosi prekasno i da budućih 50 tisuća ili više otpuštenih radnika od ovoga neće imati neku veliku korist. da je taj zakon neusuglašen, a posebno neprihvatljiv po donošenju ovog kriznog poreza 2 i 4%. toga ovog smanjivanja plaće, nije svakako prihvatljivo vjerojatno ni za sindikate, a ni za radnike da nakon ovoga kriznog poreza ponovo ide se na smanjivanje plaće zbog skraćivanje skraćivanje ovoga radnoga tjedna, prema tome će se tu smanjiti i plaća. Posebno je to mislim neprihvatljivo ovo što se ovdje spominje, to će jako dobro doći ovima koji su na minimalcu. Pa ja si postavljam pitanje koji će to gospodarstvenik da smanji nekome radni tjedan i da u isto i da u isto vrijeme mu isplati minimalac jer ako mu isplaćuje minimalac, on mu mora isplatiti imao taj tjedan ili nemao, radio on 4 ili 5 dana. upravo u ovim tekstilnoj drvnoj industriji, tu su i te minimalne plaće, tu su i najveći problemi, tako da ne znam na koji način će se to realizirati. Ono što je još ovako interesantno, to je da je smanjivanje plaća već i prije bilo. Svjedoci smo da se smanjivala plaća koju su prihvaćali i sami radnici. Zbog čega su prihvaćali? Pa bolje da ostanem na radnom mjestu pa makar i manju imao plaću, ali i ostali su radit. Međutim, bojim se da je to išlo i u smjeru da se dio plaće isplaćuje eventualno na crno zato je ovaj zakon upravo, ponovo naglašavam, trebao doći u mnogo ranije, jer u ovom momentu kada su već te plaće kod pojedinaca i smanjene, neće imati i nema jedan pravi efekt. Ono što je bilo govora i to je i zastupnik Vidović govorio, pitanje je koliko je sada ova legislativa koja se treba provoditi i i ti uvjeti za stjecanje, oni su na neki način da ne kažem komplicirani za te eventualne subvencije od 3 mjeseca plus eventualno 3 mjeseca. Naknada subvencije poslodavcima u visini razlike doprinosa koju će država davati za radnika kojima je smanjen radni tjedan na 32 sata, znači to je jedna i 10, odnosno 13% nadoknade razlike za smanjenje plaće, ako ima taj radnik dijete traži od poslodavca da zadovolji određene uvjete da bi to postigao. To je ono spominje se u 2007. ne smije se poslovati s gubitkom. U drugom polugodištu 2008. ili prvom polugodištu 2009. da ima gubitak u poslovanju koji nije nastao u razdoblju do 31.7. Uz to treba imati program za očuvanje radnih mjesta, skraćivanja radnog vremena i i da ono što je najbitnije, da uz taj zahtjev priloži da nema nepodmirenih obveza za obvezne doprinose prema posebnom propisu. E sada, ja bih po ovome da se mi opet vraćamo na početak, odnosno na početak ja se vraćam na početak svog izlaganja i izjave predlagatelja da upravo nisu osjetili ta smanjenja sredstava iz proračuna, tada vjerojatno ne bi ni došlo do donošenja ovoga zakona i posebno da i ovi doprinosi koji eventualno nisu podmireni, a mnogi nisu podmirivali zato što kažu kriza je, recesija, ovo, ono itd. Prema tome i tu je država manje dobila. Znači jedan i drugi kad se zbroje, vidjelo se da su ti prinosi sve manji i da bi trebalo ići sa ovim zakonom o kojem se prije već dugo govorilo. Zato na kraju smatram da je zakon trebao biti, međutim skeptičan sam na rješenja i mogućnosti koje će ovaj zakon dati u sačuvanju radnih mjesta. Smatram da se trebalo djelovati odmah kada je to bilo govora, to se slažemo izgleda svi, a to je još prošla godina, bez mislim da ne bi trebala imati ta velika legislativa, nego ovo što je spominjao Vidović, kao što se u Sloveniji radi, jer bojim se da je ovo operacija koja će se odvijati već na mrtvome pacijentu, odnosno onima koji su izgubili radno mjesto to više neće koristiti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. suradnicom, kolegice i kolege. Kroz ovih nekoliko dana smo se doista naslušali svega i svačega, ali bojim se da smo najviše čuli onoga što nam je doista i potrebno. Prije svega mislim tu i na proračun o kojem smo u ovih nekoliko dana žustro diskutirali. Evo i danas govorimo o jednom zakonu koji je doista prijeko potreban kako bi i na koji način pomogli gospodarstvu koje je doista u određenim poteškoćama. No istovremeno ne mogu se oteti dojmu da sve ono i što nije do sada bilo predloženo, a što je navodno dolazilo iz oporbenih oporbenih krugova, pa i kad Vlada predloži određene mjere koje doista i planirala, onda se govori kako je to prijedlog zakona koji neće zaživit, onda se govori kako je to lov u mutnom, da će pojedinci u tome zakonu tražiti svoja rješenja. I doista mi nije jasno kakve bi mi to zakone danas trebali donest a da istovremeno pojedincima, a pogotovo govorim o oporbi ti isti zakoni budu dobri. No istovremeno ova hrvatska Vlada nastoji upravo donositi zakone i potpore u gospodarstvu, one koji će doista i pomoći gospodarstvu. Ja ću samo podsjetiti da u ovom teškom vremenu doista najveće probleme imaju one tvrtke koje je zadesila svjetska i ekonomska kriza, a to je prvenstveno prije svega drvna industrija, tekstilna industrija i naravno sve one grane koje danas trpe velike štete i gubitke. Da smo svi skupa znali kada će nastati kriza, koliko će ona ostaviti duboke tragove u gospodarstvu, onda bi svakako znali i poduzeti određene mjere. No istovremeno ovdje se govori isključivo kada nastane određeni problem, onda svi slobodno mogu reći pametuju i dijele lekcije i onima ljudima koji danas vode gospodarstvo i zapošljavaju određeni broj ljudi. Nitko ovdje nije danas spomenuo da je Vlada Republike Hrvatske kroz svoj program i kroz drvnu industriju prije 15-tak, isplatila preko 60 milijuna kuna potpora drvnoj industriji. Poštovani prijatelji, zašto ne govorimo javno i otvoreno prema građanima, jer građani ovo danas slušaju? Zašto govorimo da ovaj nacrt Prijedloga Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta nije dobar? Pa slažem da se je možda trebao biti ranije, no istovremeno vas pitam iz kojih sredstava? Gdje je Vlada trebala namaći ova sredstva, kada smo istovremeno u kratkom vremenskom periodu napravili dva rebalansa proračuna, i to samo u tjedan dana. Pitam vas tko od vas danas zapošljava ljude? I pitam vas tko od vas daje i jednu, jedan osobni dohodak? Neka slobodno digne ruku. Ja sam ovdje govorio također i u prošloj godini o određenim problemima u gospodarstvu, no istovremeno pojedinci su isto to shvaćali i neozbiljno i preuveličavali stvar. Zar od 8 milijona i 500 tisuća radnih mjesta u svijetu, gdje je ostalo toliko ljudi ili gdje će ostati bez posla, ne govori dovoljno o svjetskoj i ekonomskoj krizi? Zašto, poštovani prijatelji, želite isključivo ovu današnju globalnu ekonomsku krizu isključivo prebaciti na Vladu Republike Hrvatske, bivšeg premijera i sadašnju našu predsjednicu Vlade? Zašto se tako prikazujete u javnosti da doista vi sa lijeve strane, istina ne svi, ali pojedinci imate viziju, a istovremeno ste bili na vlasti 4 godine i tako već dugo niste, jer niste dobili povjerenje građana, jer niste znali i mogli prevladati krizu ni u 2001., ni u 2994. godini. A danas istovremeno dijelite lekcije kako treba ovako, kako treba onako. Istovremeno podržavate sindikate koji se svesrdno zalažu za što veće plaće, a istovremeno državni proračun se zbog smanjene gospodarske aktivnosti smanjuje svakodnevno. Pitam vas odakle i na koji način je moguće da jedan ministar financija isplati sve moguće želje sindikata zvanog ovako ili onako? Ovaj proračun ne može opstati ako ne bude gospodarstva, a opstat će ako bude imao potpore Vlade Republike Hrvatske. Imao ga je do sada i siguran sam da će Vlada, a pogotovo u ovoj pripremi ne rebalansa, nego proračuna za slijedeću godinu pronaći rješenje kako i na koji način još više pomoći gospodarstvu, kako i na koji način predložiti nove zakone o potporama za bilo koje druge aktivnosti. Jer jedino opstojnost gospodarstva kroz ove potpore garantira i opstojnost i državnih službenika i sindikata i svih onih koji ne rade u proizvodnoj djelatnosti. Poštovani prijatelji, ako danas čujemo, a svjedoci smo da pojedini sindikati žele izvesti ljude na cestu, da pojedini sindikati doista potpiruju vatru nečega što nema budućnosti, da li ti sindikati isti znaju ako je gospodarstvo u krizi? Da se ne može isplatiti plaća u prosvjeti, u ministarstvu ako to ne budemo zaradili u proizvodnoj djelatnosti. A istovremeno sada kada donosimo takve zakone koji su bitni za potporu i očuvanje radnih mjesta onda sada ponovno govorimo kako to nije dobro i kako taj zakon neće dati svoje rezultate. I zato bih doista zamolio da kada razgovaramo i kada se predstavljamo javnosti da pokušamo doista svesrdno reći istinu. Nemojmo se sakrivati iza političkih panflema. I pitao sam na početku tko od vas to daje ijednu plaću svome radniku da ga ima zaposlenog? Ne znate i govorite nešto što je neutemeljeno. A da ste u gospodarstvu ja sam siguran da bi govorili drugačije. Kada govorimo o određenim kaznenim odredbama, ovdje bi sugerirao i državnom tajniku, da ova kaznena odredba od 100 do 200 tisuća kuna, poštovani gospodine državni tajniče doista je neutemeljena. Tko će danas garantirati u ovom teškom vremenu da ćete vi svoje potraživanje naplatiti, ako istovremeno zbog ove teške situacije dolazi u pitanje i naplata i u kratkom vremenskom periodu i određene tvrtke čak odu u stečaj. Stoga vas molim da ova kaznena odredba bude brisana brisana jer ona doista neće biti zloupotrebljena, ali ovu kaznenu odredbu doista nije moguće primijeniti u ovako teškim uvjetima. I stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona, jer smatram da Vlada sa ovakvim potporama daje potporu gospodarstvu, a to je garancija da ćemo čuvati radna mjesta. A ako ne bi davali ovakve potpore i ako budemo otpustili 50 tisuća ljudi, onda Zavod za zapošljavanje nema sredstava da bi podmirio tolike troškove. Stoga podržavam ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak i tri replike. Prvo je ispravak uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nisam mislio ispravljati navode iz nadahnutog govora kolega Lucića, dok se nije dotaknuo jedne teme kada je rekao da mi iz opozicije smo cijeli ovaj tjedan imali vizije. Ja mislim da je taj navod potpuno netočan. Da je viziju, odnosno vizije, cijeli prošli tjedan imala Vlada kada je nekoliko puta svoj prijedlog zakona, a kada se već tiče vizija mi nismo poznati po konzumiranju bunike za razliku od vaših stranačkih kolega. Zahvaljujem. Mislim da u ispravak netočnog navoda moram vas upozoriti, nemojte dostavljati takve stvari. Nema nikakve veze ni s temom ni sa strankom. Imamo tri replike. Prvo je uvažani zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo gospodin Lucić je tu postavljao neka pitanja, kaže kakve zakone trebamo donijeti da bi bili po mjeri oporbe? Da smo znali, kaže on, kako će ići kriza napravili bi mi to i ranije. Ali najviše ovaj dio njegovog pitanja, tko daje od nas plaću? Gospodine Lucić mi znamo da ste vi poduzetnik. Ali vi ne dajete plaću, vi možete davati samo ono što je netko zaradio. To što je zarađeno vi tome platite A vi ne dajete plaću. Ja ne znam, jel i ovdje se smatra da će se dobijati nešto. Nekada se davalo, država je davala za otvaranje nepostojećih radnih mjesta. Vjerojatno je netko uzimao takve novce pa ih je davao, ali ne znam kome, sebi ili radnicima koji nisu postojali. Sljedeća stvar. Pravovremene poteze. Zašto niste radili pravovremene poteze? Pa niste slušali ni oporbu, niste slušali oporbu koja je dala 20 i više zakona antirecesijskih. Trebalo je doći do toga da rebalans ovako padne pa da onda idemo na to sa ovakvim zakonom. Zašto nije bilo novaca? Pa Vlada je ta koja je trebala vršiti trijažu problema, investicija, obećanja. Pa tko je to trebao raditi? Pa ministar financija. Sada ministar financija nije mogao svima namiriti. Pa ne može on namiriti svima, on treba dati i procijeniti. Pa zato je on ministar i zato tamo živi i radi i dobiva plaću. Prema tome, nemojmo se oslanjati nato da svi smo mi jednako krivi, nije bilo novaca, sada smo mi shvatili to i sada ćemo doći brzo bolje rješavati pitanje ovo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Pa uvaženi kolega dosita se ne slažem s vama. Nisam vas jedino razumio kada ste pitali tko daje ovdje plaću. Ja sam mislio da smo imali puno govornika, kada se tiče o gospodarstvu, a jako malo imaju susreta uopće sa gospodarstvenicima da ne kažem da o gospodarstvu baš puno ne znaju. Ja svaki mjesec sam do jučer davao 230 osobni dohodaka, sada dajem 170 još uvijek. I ne slažem se s vašom tezom. Jer dosita je Vlada kroz sve ove godine davala potporu i kožarskoj industriji 100 milijuna, drvnoj 60. pa svi bi mi voljeli da to bude 3 puta više. Ali molim vas i što je ministar puno puta rekao, pokažite stavku državnom proračunu koju ćemo brisati, smanjivati, a istovremeno svi mogu biti zadovoljni. Kada dirnete u bilo koju stavku svi se propnu na zadnje noge. I što onda? Ne slažem se s vam. Hvala. Druga replika je uvažena zastupnica Gordana Sobol. vi se u svom izlaganju danas čudom čudite, zašto evo ovi iz opozicije svu tu globalnu svjetsku krizu prebacujemo na ta nejaka pleća vaše Vlade, bivšeg premijera pa i sada aktualne premijerke. Jer kao oni nisu ništa krivi. U svijetu se eto desila kriza i što ćemo mi danas, nemamo novaca i moramo se kako tako snaći. Kolega prije više od godinu dana upozoravali smo vas, ne samo mi iz ovih klupa, nego i stručnjaci. Valjda makar nekim stručnjacima u ovoj državi vjerujete. Da je kriza počela zahvaćati svijet, da je neminovno da će zahvatiti i Hrvatsku. Početkom godine ma na prošlom proračunu. Početkom godine tu ste govorili da plašimo narod kada smo pitali, da li je točno da se smanjuje proračun, pa je ona proračunska rupa od 2 milijarde kuna narasla, recite vi danas na koliko je narasla. Zbog nečinjenja Vlade, zbog neučinkovitosti, zbog neodgovornosti. Jer je sa x smjera kojeg ste sami najavljivali niste krenuli na vrijeme. Niti dan danas niste napravili mjere koje ste trebali. Jednom je aktualna premijerka rekla na jedno novinarsko pitanje prije više mjeseci zašto se ne ide sa određenim mjerama, zašto se ne sluša gospodarstvenike, ona je tada rekla da Vlada svaki dan intenzivno razmišlja. I šta danas imamo? Imamo jedan zakon koji će se ostvariti tako što će se uzeti onima kojima je to najpotrebnije a to su oni koji će sutra ostati bez posla, nezaposleni. E pa znate šta? Ako je nakon tolikih mjeseci razmišljanja ova Vlada smislila samo ovakav zakon onda bolje da više niti ne razmišlja.

u ovoj godini pogotovo kada govorite o haraču, kada govorite isključivo o smjeni Vlade. Pa vi smjenjujete jednu legalno izabranu Vladu. Vi ovoj našoj predsjednici Vlade koja je izabrana ne date šansu da žena pokaže šta zna i šta može sa svojim timom istovremeno napraviti. A istovremeno bi željeli da vi dođete na vlast nekom silom. Pa ovaj narod neće i ne trpi silu. Prema tome, gospodin Bauk je govorio o gospodarstvu. Pa gospodine pa vi niste jednog dana u gospodarstvu kolega bili, nemojte se ljutiti jer ste sa fakulteta fakulteta došli na zamjenika ministra. Zamislite kakvu je ta Vlada imala budućnost sa takvim mladim perspektivnim kadrom koji se nigdje kalio nije. Prema tome, nemojte govoriti o Vladi. Vlada će vući poteze i pokazat će vam to u programu odnosno za proračun 2010. godine a vi bi da u deset dana se povuku potezi koji će donesti petogodišnje razdoblje ili možda i desetogodišnje. Stoga vas molim da pričekate. Ova Vlada ima legitimitet, ova Vlada ima većinu u Saboru i stoga nemojte željeti izvanredne izbore. A one sindikate koje preko noći pokušavate pridobiti na svoju stranu ti isti sindikati moraju znati, sa vašom Vladom ako bi vi došli kojim slučajem za dvije, tri godine na vlast vi ćete dovesti MMF a onda će ti isti sindikati i ti radnici ostati bez 50% svojih i plaća i mirovina, i bit će im kao što je to bilo 2001. godine. I da li je to budućnost onda vašeg programa i da li je to budućnost vaše Vlade o kojoj vi ovdje govorite danima? Zahvaljujem. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, povrijeđen je članak 209. i 214. Poslovnika. Dakle, gospodin Lucić je replicirao kolegici Sobol i ničim izazvan je mene spomenuo. I mislim da je tu članka 209. Poslovnika a ujedno je povrijedio članak 214. Poslovnika zbog toga što me omalovažio kao osobu koja je sa 20 i nešto godina obnašala jednu državnu dužnost. Mislim da se radi o dobnoj diskriminaciji i da je zaslužio opomenu. Zahvaljujem. To nije povreda Poslovnika jer upravo ste vi maloprije svojom primjedbom uvrijedili cijelu jednu stranku. Prema tome, ako tražite od nekoga da se drži Poslovnika krenite od sebe prvi a ovo što ste sada naveli nije uopće povreda Poslovnika, uobičajena retorika u ovom Saboru. Zahvaljujem. Povreda Zahvaljujem. Povreda Poslovnika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. potpredsjedniče, povrijeđen je članak 209. jer je kolega Lucić u odgovoru na repliku koju sam ja imala na njegovo osnovno izlaganje i navode koje je on tamo izrekao optužio mene i valjda kolege sa ove strane da mi pozivamo na smjenu vlasti i to na silu. Gospodine potpredsjedniče, nitko u ovoj Sabornici nije o tome govorio. To što mi tražimo prijevremene izbore to je nešto na što imamo itekako pravo a ne da tražimo smjenu vlasti na silu. I neka malo pripazi što govori. Uvažena zastupnice, isti odgovor kao i uvaženom zastupniku Arsenu Bauku. Nije povreda Poslovnika i uobičajena retorika čak puno blaža nego je bila jučer i prekjučer ovdje u ovoj Sabornici. Idemo dalje sa replikom, uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nije dobro niti za onu stranu niti za ovu stranu da se polemizira s nečim što nije rečeno, da nam stavljate u usta svoje primisli ili fiksacije a da ne polemizirate s onim što je rečeno. Nikako nije dobro niti za ovu Sabornicu, niti za ovaj narod, niti za vašu stranku a niti za opoziciju da se u Saboru izgovaraju besmislice. Pročitajte si fonogram onoga što ste izgovorili, neka vam neki stručnjak čita sa vama pa ćete vidjeti šta ste sve izgovorili. I to nije dobro. A mi smo gospodine potpredsjedniče upozoravali cijeli niz mjeseci i upozoravali smo tokom ove rasprave da će mjere koje se sada predlažu biti kontraproduktivne, da neće dovesti do željenog rezultata, da su mjere koje predlaže hrvatska Vlada protivne svim antirecesijskim mjerama koje se predlažu u svijetu. Upozoravali smo jednako tako da treba voditi računa da je Vlada ona koja treba pomagati narodu i treba intervenirati u slučajevima krize ali na način da to daje odgovarajuće rezultate za poboljšanje stanja naroda. A mjere koje se sada uvode su mi smatramo upravo suprotne. I s time ste trebali polemizirati kolega Lucić a ne sa onime što ste vi nama stavili u usta kao i svoje primisli i svoje fiksacije. I mislim da to nije dobro niti za vas niti za nas, niti za one koji nas slušaju, niti za one koji trebaju ubuduće primjenjivati ove mjere koje mi trebamo donijeti jer ste ja mislim

Franjo (HDZ)** Kolega Flego, ja doista ne sumnjam u vašu stručnost i molim vas da mi samo kažete da li sam ikada kad ste vi govorili o svojoj struci vama išta replicirao. Ja sam danas govorio kao zastupnik u Hrvatskom saboru i danas je ovdje dozvoljeno svakome govoriti slobodnim rječnikom a ja sam danas govorio gospodine o gospodarstvu iz kojega dolazim. Ja najbolje osjetim ove teškoće i probleme u kojima se nalazimo. Ne trebate mi govoriti da sam govorio nešto besmisleno. Ja sam isključivo govorio što je vezano za gospodarstvo uz očuvanje svakog radnog mjesta i meni je bolno kada moram o tome razmišljati hoću čovjeku morati dati otkaz ili ne. A ja ću vam navesti samo svoj primjer. 40% se u mojoj tvrtki smanjio izvoz, 20% se smanjila potrošnja na domaćem tržištu jer smo vezani uz građevinarstvo. I ja vas sad pitam, bez ovih potpora Vlade Republike Hrvatske kako dalje? Kako osigurat istome tome djelatniku osobni dohodak ako je do jučer sve bilo drugačije, a danas se samo u kratkom vremenskom periodu sve promijenilo. I zato imam pravo govorit o tome, a nikada u vašu stručnost nisam sumnjao i nisam rekao kada je bilo riječ o vašoj temi da sam vas nekada ispravljao. Ali ja ovo govorim iz srca, ja ne govorim politički i zato morate shvatit da ove vaše riječi koje su upućene s ove vaše lijeve strane, u pojedinim trenucima prelaze svaku granicu i zato pozivanje i na izvanredne izbore. Zašto vi pozivate? Pa pozivate se na izvanredne izbore, a nemate programa. Šta ćete poručit ljudima? 2001. godinu im vratiti i MMF stavit na leđa. E onda ovi sindikati, ni Ana Knežević ni Vilim Ribić ni nitko onda neće optuživat više HDZ, onda će optuživat vjerojatno vas jer će plaćat imat 50% manje. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem! Vrijeme vam je iscurilo. I imamo još jednu raspravu da završimo ovu točku dnevnog reda. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić, izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Prije dva tjedna za ovom govornicom ispred gospodina potpredsjednika obratila nam se premijerka i rekla je da će nam za ovu izvanrednu sjednicu Vlada pripremiti niz mjera koje imaju sljedeći cilj, citiram, "snažno potaknuti gospodarski rast Republike Hrvatske i osigurati makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske". Dobili smo u okviru obećanja Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o izmjeni Zakona o PDV-u, Zakon o posebnim porezima, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju, Zakon o očuvanju radnih mjesta, Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijama, Zakon o doprinosima, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o turističkom i građevinskom zemljištu. Ja se sad vama obraćam predstavnici Vlade da vi nama objasnite u završnom obraćanju da ovi zakoni koje smo dobili, a koje sam pročitao sada, na koji će oni način snažno potaknuti i koje gospodarske grane, kako će osigurati makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Čuli smo maloprije od mog prethodnika da opozicija se ne razumije puno u gospodarstvo. Jučer smo čuli da mi u HNS-u čak pripadamo čuli smo danas

Ja ću ga držati onda. Dakle, čuli smo da mi nismo sposobni shvatiti što se događa u gospodarstvu. Jučer smo čuli da mi čak pripadamo u HNS-u jednoj drugoj vrsti, drugom speciesu. Pa ću vas moliti gospodine državni tajniče da na jedan vrlo jednostavan način objasnite nama i hrvatskim građanima sljedeće, vezano uz te proaktivne i gospodarske mjere. Naime, ovo što predlažete danas su kratkoročne mjere, one će vrijediti do kraja godine. Nas dakako zanima što će biti sljedeće godine, što će biti 2011. godine. Ja očekujem da su ove kratkoročne mjere dio jednog paketa, jedne strategije, jedne koncepcije koju Vlada ima da nas izvuče iz ove situacije. U tijeku rasprave jučer i prekjučer svima je postalo jasno da 90% naših problema koje danas imamo su zbog naših vlastitih propusta i grešaka, već ću naš, da, da, a 10% zbog recesije. Kada u svijetu za godinu, dvije se izvuku iz recesije, svi naši problemi ostat će i dalje u našoj kući i mi ćemo ih morat riješiti. Pa nas zanima, evo npr. vezano uz gospodarstvo, koje gospodarske grane koje imaju za sada glavu iznad vode, namjeravate pomoći da prošire svoju proizvodnju, da zaposle nove djelatnike, da povećaju izvoz i da krenemo u pozitivnom pravcu. Drugo, koje gospodarske grane čiji je nos malo ispod površine vode smatrate da možete spasit, da im pomognete da sa novim tehnologijama budemo konkurentni i da se izvuku iz situacije u kojoj se nalaze. Treće, koje gospodarske grane ne namjeravate pomoći jer smatrate da nemaju šanse u tržišnoj utrci. I četvrto i zadnje pitanje, što ćete učiniti da ljudi otvore nove tvrtke i da im pomognete, u kom segmentu, dal će to bit proizvodnja … /Govornik Dakle, da vidimo koja ćete nova poduzeća, tvrtke, stimulirati da se otvaraju, u kojim područjima. Gospodarstvo, to bit ono što sad uvozimo pa da pokušamo smanjiti uvoz, povećati izvoz? Dajte nam koncepciju koju Vlada i vi ispred Ministarstva gospodarstva imate da uistinu, ono što je rekla premijerka, snažno potaknemo gospodarski razvoj i osiguramo makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. To pitam dva dana, nitko mi ne zna reći. Iza vas će doći netko iz Ministarstva zdravstva, iz Ministarstva turizma itd. Njih to ne mogu pitat. Zato moram vas pitati. Molim vas, pomognite nam, recite u kom pravcu razmišlja ova Vlada.

**Pavlaković, Miljenko** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Nakon evo vaše rasprave ja ću pokušati sažeto odgovoriti na pitanja koja su ovdje bila. Mislim da upravo ovom potporom za očuvanje radnih mjesta zasigurno ono što je Vlada Republike Hrvatske želila i ono što svi moramo jest u gospodarskom smislu očuvati radna mjesta, održati stabilnost hrvatskog gospodarstva. Ja ću pokušat krenuti redom da ono što stoji u samom zakonu u članku 1. gdje se spominje svjetska gospodarska kriza ja moram evo reći da ostajemo kod te tvrdnje jer i upravo iz vaših rasprava gdje su se spominjale i druge zemlje koje su uvele određene mjere, a očito i one su u krizi i nije Republika Hrvatska jedina i krizi kada cijeli svijet govori da je ovo svjetska gospodarska kriza pa ćemo ostati u članku 1. i dalje sa tom definicijom. Zašto nismo učinili nešto što je predlagano 2001. godine? Nismo ovu mjeru uveli 2004. jer upravo od 2004. godine pa do svjetske gospodarske krize imali smo trend pada nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj pa s obzirom s obzirom da je taj trend nezaposlenosti bio u padu do trenutka krize, nismo išli na uvađanje ove mjere. Kako je nastupila ova svjetska gospodarska kriza jasno da smo u svojim analizama krenuli sa ovakvom jednom mjerom. Možda ono što je netko slično predlagao i 2001., ali mi smo ranije toga ponudili rješenje za povećanje zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Prilog tome ide da upravo 2008. godine prosječna anketna stopa u Republici Hrvatskoj je bila na nivou ono što se i u Eurozoni, znači ono što je i u Europskoj uniji. Zasigurno ova potpora govori o jednoj solidarnosti, ali kada govorimo o solidarnosti, ono što je rečeno za način financiranja i izvori financiranja ove mjere, vidljivo je da u proračunu Republike Hrvatske, državnom proračunu da u pitanju preraspodjele sredstava nije da se ona uzimaju iz naknade nezaposlenosti da bi se financirala ova mjera potpore. Uzima se jednim dijelom, točno je iz aktivnih mjera za zapošljavanje gdje aktivnost, ono što smo i rekli u obrazlaganju zakona nije u onoj mjeri kojoj je bila u prošloj godini ili ranijih godina pa su se sredstva tu nešto smanjila, a i druga sredstva u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva gdje smo u preraspodjeli sredstava došli do ovog iznosa od 200 milijuna kuna koje smatramo adekvatnim za ovu potporu za očuvanje radnih mjesta. Zasigurno da će poslodavci biti i oni su iskazali već sada interes za ovu mjeru, pogotovo da i Hrvatska udruga poslodavaca i većim dijelom sindikati su prihvatili ovaj vid potpore za očuvanje radnih mjesta tako da ni ne sumnjam da neće bit nezainteresiranost, nego upravo suprotno, da će poslodavci itekako biti zainteresirani za ovu mjeru jer ovom mjerom ponovo vodimo brigu o jednoj i socijalnoj politici, o jednoj solidarnosti da ne šaljemo li to 50 ili koliko tisuća ljudi prema burzi ili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, već upravo smanjujemo radni tjedan, iz državnog proračuna financira se ta razlika jer ono što je rečeno da će se smanjiti za izdvajanje za doprinose za mirovinsko i ostalo. Ne. Jasno stoji vam u zakonu da će Vlada Republike Hrvatske i sredstva proračuna do 20% podmiriti poslodavcima sve doprinose iz i na plaću. Znači uključuje i mirovinsko i zdravstveno i to podrazumijeva da nema novih prijava radnog vremena, već da skraćeno radno vrijeme do 32 sata smatra se punim radnim vremenom kao i do sada od 40 sati. Tako da neće biti takvih efekata. Ono što je na kraju rečeno, aha pardon, još da obuhvatim, u obrazlaganju načina financiranja ovih mjera iduća točka je koja će biti pred vama, ali ja ću se samo kratko osvrnuti, da upravo prosječna naknada koju primaju nezaposleni, znači na burzi u registru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosi 1 600 kuna. Tako da nije to financiranje da će nezaposlenosti financirati ovu mjeru, nego upravo iz drugih sredstava proračuna i izvora smo došli do iznosa sredstava od 200 milijuna kuna. Jasno ono što je ovdje i rečeno, da je ovo jedna od niz mjera koje Vlada poduzima za prebrođenje ove svjetske gospodarske krize. Da li su ti problemi u omjeru ovakvom ili onakvom? Ja ovdje nisam u poziciji da licitiram i da govorim da je 90% to problem koji smo mi sami izjeli, očito da nije, nego da jest nastupila svjetska financijska i gospodarska kriza. Mjere koje smo mi, ja se moram držati ove točke, ali druge mjere koje smo poduzeli i koje su i ranije poduzete za poticanje poduzetništva je niz aktivnosti i mjera koje ste vidjeli u državnom proračunu od poticajnih mjera, ja ću govoriti u ime Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od preko 380 milijuna kuna za malo i srednje poduzetništvo, od sredstava koja su predviđena za hrvatsku izvoznu ofenzivu od stimuliranja i u projektima i u programima za otvaranje novih obrta, za otvaranje novih poduzeća.

primili smo i jedan amandman od cijenjenog zastupnika Borisa Kunsta te koji se odnosi na članak 14. stavak 1. podnesak 3. i traži da iza riječi potpore dodaje se zarez i riječ iz neopravdanih razloga. Taj amandman smatramo da možemo prihvatiti, tako da prihvaćamo taj amandman i ući će u tekst. Predlažemo da ga izglasate u tekstu ovih potpora. Evo, hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i najavljujem, time završavamo prijepodnevno zasjedanje. O ovoj točci ćemo glasovati kad se za to steknu uvjeti. Nastavljamo u 15 sati sa 8. točkom dnevnog reda, a to je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419. Želim vam ugodan odmor i dobar tek.